Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 27. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Franc Jurša, Aleksander Reberšek, Robert Polnar od 10. do 13. ure, Marko Bandelli, Predrag Baković do 13. ure, Franc Trček do 11. ure, Suzana Lep Šimenko od 10. do 14. ure,

Interpelacijo je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem. Za dopolnilno obrazložitev interpelacije dajem najprej besedo predstavniku predlagatelja dr. Mateju T. Vatovcu. hvala, predsednik. Lep dober dan vsem! Spoštovana ministrica! Današnja interpelacija je v osnovi, sploh če se interpelira ministra oziroma ministrico za šolstvo, razprava o predmetu, o področju, ki ga minister pokriva. Se pravi, današnja razprava o tej interpelaciji mora biti tudi razprava o šolstvu. Za izhodišče, kaj šolstvo je oziroma kaj bi šolstvo moralo biti. bi izpostavil predvsem tri funkcije, ki jih po mojem mnenju mora izvajati šolstvo. Prva je tista osnovna in je vzgojno-izobraževalna oziroma socializacijska. Se pravi, osnovna šola mora vzgajati, v prvi vrsti pa predvsem izobraževati. Prepogosto pa pozabljamo na neko tretjo funkcijo, ki ima po naši oceni prav tako pomembno vlogo v šolskem polju kot prvi dve, in to je socialna.

kot predstavnik neke širše razredne ali šolske skupnosti deluje v enakih pogojih kot vsi ostali, vsaj na papirju oziroma tako bi vsaj moralo biti. Zakaj naštevam te funkcije šolstva? Zato ker so to ključne funkcije, ki omogočajo socialno napredovanje, omogočajo tudi to, da lahko vsak ne glede na svoj položaj pride do vsaj približno primerljivih rezultatov ob koncu šolanja. Zato je šola eno od področij, ki bi mu maja morala država nameniti posebno pozornost, in seveda skrbeti za to področje v vsakem slučaju, v vsakem primeru. Kaj ima to zveze z interpelacijo? Očitki, ki smo jih navedli v interpelaciji, te točke, s katerimi obtožujemo ministrico, da ni izpolnila določenih pričakovanj in dolžnosti, ki jih ima, govorijo ravno o tem, da se v času in zaradi časa epidemije to področje zanemarja. Ključne so tri točke, in kot vsi veste, je to že druga interpelacija. To, da se očitki v dveh interpelacijah ponavljajo, da se ponavljajo iste napake, kaže na to, da gre za neko sistematično zanemarjanje področja. Prvi je zanemarjanje vsakršnih ustreznih priprav na začetek šolskega leta. To smo recimo videli že dvakrat, tako v prejšnjem šolskem letu, ko je prihajalo do težav ob zapiranju šol, kakor tudi v tem šolskem letu. letu. Nekateri kolegi tu se smehljajo, češ kaj govorimo, ampak spomnite se vseh odzivov ravnateljev, učiteljev, staršev otrok, ki so bili praktično nekaj tednov pred začetkom šolskega leta v popolni temi glede tega, kako se bo začelo izvajati, po kakšnih modelih bo pouk izvajan in tako naprej. naprej. Tega si ne izmišljujem, poglejte izjave ravnateljev, poglejte izjave učiteljev in mislim, da bo stvar bistveno bolj razumljiva. Drugi problem, ki se ponavlja že praktično od začetka mandata ministrice Kustec, je podcenjujoč in izključujoč odnos do vseh deležnikov na tem področju. To je povezano s prvo točko, tem, kar sem zdaj opisoval – vsakršna odsotnost v prvi vrsti pripravljenosti in v drugi vrsti sposobnosti poslušati tiste, ki so v šolskem polju udeleženi, v prvi vrsti učitelje in ravnatelje, kaže na to, da gre za neko popolno ignoranco tega in pomanjkanje posluha do ljudi, ki bodo morali šolski proces izvajati in v času epidemije izvajati tudi ukrepe, ki so z njo povezani. O tem govori tudi recimo to, da se je pred začetkom samotestiranja v šolah, kar je sicer smiseln ukrep, na sestanku, kjer je bilo prisotnih 800 predstavnikov šol, zgodil mali revolt in je, mislim da, večina teh ljudi, prisotnih na sestanku, sestanek zapustila, ker niso prišli nikamor. Tretji problem je pa odsotnost vsakršnih rešitev za po epidemiji ali po posamičnem valu epidemije. Konkretnih ukrepov za odpravo posledic epidemije v šolah še vedno nimamo, prav tako ni konkretnih raziskav, analiz tega, na kakšen način bi bilo to potrebno narediti. Govorimo o tem, da imamo za sabo že več kot leto in pol epidemije, od marca lani in do danes ni bilo ministrstvo sposobno pripraviti ustreznih analiz, ustreznih ustreznih ukrepov, da bi posledice, ki so se zgodile v takšni ali drugačni meri, odpravilo. Tako daleč je šlo, da smo pri obravnavi proračuna v opoziciji predlagali proračunske amandmaje, zato da se nameni neka sredstva, da se vsaj začne to delati. Te tri stvari nam govorijo o eni stvari, in to je problem neke metode, ki je sistematična, kot sem že dejal. Če se spomnimo samo zmed okoli okrožnic, tudi to se je ponavljalo znova in znova. Eden od vzrokov, da se dogajajo te zmede, so odloki, ki se sprejemajo čez noč. To je seveda v prvi vrsti odgovornost Vlade, ampak odgovornost tudi vsakega posameznega ministra, ki si ne upa ali ne želi dvigniti glasu in stopiti v bran svojemu resorju. Kot že rečeno, zmede z okrožnicami so bile za prvi šolski dan, zmede z okrožnicami so bile tudi pri uvedbi obveznega samotestiranja. Jaz sem starš osnovnošolca in smo v, mislim da, treh, štirih dneh dobili iz šole tri ali štiri različna navodila. navodila. Mislim, da si lahko plastično predstavljate, kako lahko pride do zmede in do stisk tako na strani šol kot na drugi strani staršev. Mislim, da bi z nekim drugačnim načinom, z drugačno metodo delovanja lahko te situacije preprečili in bi se samotestiranje lahko začelo izvajati še boljše in še bolj brez težav in brez ljudi z motorkami pred osnovnimi šolami. Druga stvar so pritožbe učiteljev, ravnateljev, zaposlenih in ostalih udeleženih v šolskem polju. Vse te pripombe, ki so prihajale, vse kritike s strani ravnateljev, učiteljev, tudi predstavnikov stroke, ki se ukvarja s pedagogiko, govorijo o nečem, in to je nesposobnost. Nesposobnost, kot sem že rekel, ustreznega planiranja, predvsem pa tudi nesposobnost komunikacije, sprejemanja kompromisov in iskanja rešitev skupaj s tistimi, ki so v tem šolskem polju udeleženi. V odgovoru na to interpelacijo imate sicer nekaj pisem podpore pa nekaj novinarskih člankov, ki pa so bolj ali manj povezani z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, zakonu, ki je čakal na sprejetje kakšno desetletje in katerega uporabniki, če jih tako imenujem, obupano čakali na sprejetje, da so seveda podprli ta zakon, ki v celoti niti ni slab, ampak ko pogledamo na polje osnovnega šolstva, ko pogledamo dijake in tako naprej, mislim, da je pa slika čisto drugačna. Predstavniki ravnateljev, predstavniki učiteljev govorijo o najslabšem ministru oziroma ministrici na tem ministrstvu, odkar imamo samostojno Slovenijo. Kar je še bolj zaskrbljujoče, je to, kar se je dogajalo, medtem ko je prihajalo do teh zamud, do teh napak v komunikaciji. Poleti, pred tem, ko smo vsi vedeli, da se bo novo šolsko leto začelo z novim valom epidemije, je bila ministrica v Tokiu na Olimpijskih igrah, pred začetkom uvajanja samotestiranja v šolah je bila spet v tujini. Sestanek z 800 ravnatelji in predstavniki šol so vodili državni sekretarji. Mislim, da ti trenutki govorijo o tem, koliko pozornosti – nekajkrat sem v javnosti to že dejal – koliko srca je ministrica pripravljena dati svojemu resorju. Na koncu mogoče še ena stvar, ki mislim, da bo pomembna v današnji razpravi, o gradivu k interpelaciji, kjer je cel kup, kot rečeno, člankov pa tabel, koliko sestankov je bilo na ministrstvu z različnimi deležniki. Tukaj bi rad izpostavil, da količina sestankov ne pomeni njihove kakovosti. Mislim, da smo učinke teh sestankov lahko vsi videli, se pravi predvsem v razočaranju tistih, ki se ukvarjajo s šolami. Med temi gradivi je še zanimiv zanimiv enostranski dokument, in to je fotokopija platnice sicer zelo izjemne knjige Mary Beard Ženske in oblast, ki mislim, da napeljuje na neko posebno strategijo obrambe. Ta knjižica je nek manifest, ki govori o tem, kako sodobne družbe skušajo na vsak način izključiti ženske iz oblasti, izključiti ženske iz polja javnega. javnega. Priporočam jo vsakemu v branje, je zelo dragocen prispevek k vlogi žensk v sodobni družbi. Mislim, da bo ministrica izrabila to knjigo, zato da bo skušala prikazati, da sta interpelaciji, ki smo ju v opoziciji vložili proti njej, v bistvu produkt neke mizoginije, neke jeze ali nekega sovraštva do nje kot ženske, kar seveda v osnovi in izhodišču najostreje zavračam. Ena od glavnih poant te knjige, eden od glavnih motivov te knjige je, kako od Antike dalje zahodne civilizacije skušajo utišati glas žensk v javnosti. Osnovni primer poda avtorica s primerom Telemaha, ki je utišal svojo mater Penelopo, ko je hotela javno spregovoriti. Jaz bi tukaj, ministrica, rad poudaril, da v opoziciji ne želimo, da bi bili vi preslišani, da bi vas utišali. Ravno obratno, želimo si, da bi že enkrat spregovorili, da bi se vas slišalo in da bi stopili javno glasno v bran predvsem tistim, ki so udeleženi v šolskem polju. To je vaša To je vaša glavna napaka, vaš glavni greh, če se tako izrazim. To, da na svojem področju, v svojem resorju ne storite tistega, kar bi morali. Niste se zavzeli v času prvih zapiranj šol za čimkasnejše zapiranje šol, medtem ko je ostajalo odprto praktično vse ostalo in smo najprej zapirali šole, ni bilo slišati vašega glasu in vašega pozicioniranja v okviru Vlade k temu, da bi se to zgodilo čim kasneje. Sklep, Sklep, ki ga predlagamo, se pravi, da se ministrico razreši, temelji na, poudarjam, konstantnem, nenehnem, sistematičnem ponavljanju enih in istih napak. Vprašati se moramo, ali so to sploh napake. Človek, ki noče poslušati, ki ne želi razumeti, ki ni pripravljen se pogovarjati in sklepati kompromisov s sistemom, ki bi ga moral upravljati oziroma s katerim bi moral sodelovati, po naši oceni ne more biti skrbnik, ne more biti odgovoren za ta sistem in bi moral s svojega položaja oditi. Z našim sklepom predlagamo, da se ministrico dr. Simono Kustec razreši s položaja ministrice za izobraževanje. Hvala lepa. Za dopolnilno obrazložitev interpelacije dajem besedo še predstavniku predlagatelja mag. Marku Koprivcu. Hvala lepa, spoštovani predsednik, za besedo. Spoštovana ministrica, državna sekretarja, spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci! Uvodoma bi želel povedati, da bi posebej želel pozdraviti državnega sekretarja v kabinetu predsednika Vlade Janeza Janše, ki je dejansko zadolžen za odločanje in podpisovanje o zadevah s področja izobraževanja, znanosti in športa. Govorim o gospodu Marjanu Dolinšku. Žal pa ga tukaj med nami danes ne vidim. Namreč, smiselno bi bilo, da bi nam na številna vprašanja in dileme odgovarjal človek, ki je z odločitvami na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dejansko povezan oziroma je vsaj pooblaščen, da se pod odločitve Janeza Janše podpisuje namesto Simone Kustec. Že res, da je vladajoča večina v tem državnem zboru gospo Kustec imenovala na položaj ministrice za izobraževanje, znanost in šport, vendar je po skoraj dveh letih njenega zasedanja položaja že dolgo jasno, da je bilo očitno to storjeno zgolj iz protokolarnih, vljudnostnih ali drugih razlogov. Pravzaprav je še najbolj verjetno, da je bila gospa Kustec imenovana s ciljem zagotavljanja podpore znotraj SMC, ki je ob vstopu v vlado Janeza Janše izdala državljanke in državljane, ki so na volitvah žal nasedli prozornim obljubam o dostojnosti in pokončnosti domnevno liberalne stranke. Kar govorim, se, tega se zavedam, sliši zelo bizarno in groteskno, toda spoštovani, resnica, o kateri se moramo pogovoriti danes, je tragična, usodna, za prihodnost Slovenije in njenih otrok kritična in nesprejemljiva. V slabih dveh letih so ljudje, ki sedijo za menoj ali pa bi morali sedeti, Slovenijo pripeljali do točke, ko je zaradi neukrepanja, napačnega ukrepanja, nesposobnosti ali popolne odsotnosti vodenja tragično preminulih že 5 tisoč ljudi. Ko iz teh istih razlogov že tretja generacija otrok še ni doživela normalnega šolskega leta. Ko iz istih razlogov, ki so privedli do izjemnega nezaupanja državljank in državljanov do oblasti in vseh njenih sistemov, beremo poročila o policijski prisotnosti pred osnovnimi šolami ob začetku vsakega učnega dne. Ko z zgroženostjo spremljamo dejstvo, da v tretjem šolskem letu epidemije še vedno nimamo urejenega prezračevanja, otrokom prijaznega sistema testiranja, fizičnih varoval za zagotavljanje pouka v živo. Ko se nam že tretje leto ponavlja, da Vlada sprejema odločitve danes, navodila, kako jih izpeljati, pa bodo prišla. Enkrat pač bodo, čez dva, tri dni, morda štiri dni. Morda natančna, morda zamegljena. Morda pa jih sploh ne bo, tudi to se je že zgodilo. Spoštovane in spoštovani, pred reflektorji javnosti se nam vsakodnevno odvijajo korupcijske kriminalke, poplava škandalov, ki bi v nekih drugačnih, dostojnih in poštenih časih vsakič znova odnesla katerokoli vlado. Ampak spoštovane in spoštovani, zdaj, v času vladavine janšizma, ki jo omogočate pokončni liberalci in pošteni krščanski demokrati, ki se obračate stran kot Pedenjped, si z rokami pokrivate oči in si govorite, »saj ni nič«, ničesar ne slišite in ničesar ne vidite, ljudje umirajo, otroci ostajajo brez znanja, igre, prijateljstev in otroštva. Brez zakonske podlage vladate z odloki, ko je potrebno izvajati čistke v policiji, pa rokohitrsko, v nasprotju s stroko in ob ostrem nasprotovanju obeh policijskih sindikatov spreminjate zakone in standarde, ki so do sedaj varovali policijo pred političnimi posegi in vplivi. Zakaj je to pomembno? Ker vse to spremlja tudi gospa Kustec, formalno imenovana na položaj ministrice za izobraževanje, znanost in šport, ki svojo vlogo že dolgo opravlja enako kot češko-slovaški kvizling Emanuel Moravec, ki je za svoje lastno udobje in nekaj kron višjo plačo izdal svoje ljudi ter na zahtevo nacističnega okupatorja zaprl univerze in do svojega bridkega konca preprečeval upor oblasti, ki je bila pokvarjena in zlobna. Če, spoštovani poslanke in poslanci, ne veste, o čem govorim, si v ponovitvi oglejte odlično filmsko interpretacijo, ki jo je predvajala javna RTV. Dokler je to še mogoče, seveda. Dokler nam pijani od oblasti ne boste vzeli še kritičnih filmov in svobodomiselnih knjig, kot tudi z ognjem in bencinskimi hlapi to že počnejo domoljubi na Poljskem in še kje, kjer s trdo roko vladajo antiintelektualni in iliberalni mračnjaki. Prav takšni, kot je Janez Janša, šef Simone Kustec, ki bi morala, če bi imela in premogla kaj dostojanstva, že davno odstopiti, ker ni želela, znala ali mogla zaščititi slovenskega izobraževanja, znanosti in športa pred nesposobnostjo in koruptivnostjo enega in edinega gospodarja koalicije, ki že skoraj dve leti uničuje in razdira Slovenijo. Spoštovani, Simona Kustec je tragična figura, ki skozi svojo formalizirano tišino uničuje prihodnost slovenskih otrok. Če pa si za trenutek domišljamo, da dejansko opravlja naloge ministrice, mi dovolite, zakaj bi, če bi dejansko odločala o čemerkoli, razen o tem, kam in kako in za koliko časa bo potovala v tujino, morala odstopiti, zakaj bi jo, če premore še kaj dostojanstva in pravičnosti, moral razrešiti ta državni zbor. Ko smo v demokratični opoziciji prvič februarja lani vložili prvo interpelacijo o delu in odgovornosti prof. dr. Simone Kustec, smo v obrazložitvi dejali, da gospa ministrske funkcije ni sposobna opravljati in je tudi ne opravlja. Trdili smo, da v bistvu Slovenija nima ministrice za izobraževanje, znanost in šport. Takrat nas, kolegice in kolegi poslanci, niste poslušali in niste glasovali za prepotrebno razrešitev Simone Kustec z ministrskega mesta, ki mu očitno ni dorasla. bila Simona Kustec letos poleti nekaj tednov oziroma že skoraj dni pred začetkom šolskega leta ponovno izgubljena v vesolju, ko je ni bilo nikjer na spregled pred začetkom šolskega leta, nam v demokratični opoziciji ni preostalo drugega, kot da ponovno vložimo še eno interpelacijo proti ministrici, ki svojim nalogam ni kos in jih ne opravlja. Zakaj? Zaradi povzročanja zmede in stiske. Zaradi slabe in neustrezne priprave na letošnje šolsko leto. Zato ker po več kot letu in pol te covid situacije Simona Kustec še vedno išče odgovore na osnovna vprašanja. Ker se še vedno pravila in način izvedbe pouka spreminjajo skoraj iz dneva v dan. Ker ministrica pri pripravi na letošnje šolsko leto skoraj v popolnosti ignorira vse praktike, na čelu s šolskim sindikatom. Prav moledujejo za dialog, pa jih vztrajno ignorira. Veste, koliko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je podpisalo peticijo za njen odstop? Več kot 17 tisoč, z imeni in priimki. To so zaposleni, ki dnevno doživljajo kalvarije, pritiske in grožnje z vseh strani. Predlagatelji smo prepričani, da ministrica vodi neustrezno in škodljivo politiko na skoraj vseh področjih dela ministrstva, začenši s položajem v osnovnem šolstvu, kjer smo priča slabi volji, nelogičnosti in slabi pripravi pravil za izvajanje epidemioloških ukrepov. Zadnji primer tega je uvedba samotestiranja učencev in dijakov v šolah. Do zadnjega so čakali, še celo zamujali ste z navodili, ki so bila izrazito pomanjkljiva, s tem pa ste vso odgovornost preložili na šole. Samo zahvaljujoč kvalitetnemu kadru, učiteljicam in učiteljem se je pouk izvedel uspešno, in hvala lepa res vsem šolskim delavcem. Zakaj niste vodili dialoga s predstavniki šolstva? Ti ljudje morajo vaše ukrepe dejansko izvajati v praksi vsak dan, zato so oni najbolj kompetentni, da povedo, kako je to najbolje izvedljivo. Ampak ne, vi, Simona Kustec, jih ne vprašate. Vi se skrivate pred njimi. Pri zdravi pameti si tega res ni mogoče razlagati. Ko iz dneva v dan, iz ure v uro dopolnjujete odloke in okrožnice, vi ne prispevate k obvladovanju razmer v šolah, ampak ustvarjate totalen kaos. Vse breme vašega ravnanja pa nosijo šole, otroci in starši. Ob tem se vsi zavedamo, da je trenutna situacija v Sloveniji zaradi epidemije težka. V SD tudi ves čas vse pozivamo k cepljenju in testiranju, vendar bi bilo ljudem potrebno razložiti, zakaj in kako se uvajajo določeni ukrepi, ne pa da trenutno niti ljudje iz šolskega sistema ne morejo razumeti vaših idej. In tu bi moralo ministrstvo opraviti svojo nalogo, zato da šola ostane varen, miren prostor razvoja in predvsem da lahko ostane odprta. Šolski prostor moramo zavarovati pred politiko na način, da poslušamo pedagoško stroko, da poslušamo tiste, ki vsak dan delajo z otroki in imajo tudi največ znanja in največ izkušenj. Tega ministrica žal ni počela. Epidemija se lomi na hrbtih šolark in šolarjev. Oni nosijo breme nedorečenosti sistema, pritiska svojih staršev in vpliva javnih kregarij. Sedem-, deset-, petnajstletniki bodo nosili posledice tega obdobja vse svoje življenje. Vi, Simona Kustec, bi morali biti njihova zaveznica. Garant razuma in varnosti. No, to definitivno niste. Seveda to ni edino, zaradi česar nas boli glava. Simona Kustec je dovolila, da je z novelo Zakona o tujcih onemogočila številnim mladim iz cele regije možnost študija v Sloveniji. Od kod že prihaja največ manjkajočega kadra? Vi pa zapirate vrata bodočim zdravnicam, medicinskim sestram, inženirkam in inženirjem, ki bi perfektno usvojili slovenščino in lahko prispevali k razvoju Slovenije. Popolnoma nerazumno. Še vedno se zamuja s pomočjo športnicam in športnikom in športnim organizacijam. Tudi navodil za spremljanje okužb in napotitve v karanteno v primeru visokega šolstva ni bilo. Ta so se pripravila šele v odzivu na pisanje v časopisih. Je pa očitno bilo dovolj časa za ustanovitev nove univerze, pisane na kožo točno določenim. Vaše določilo, ko ste želeli pomagati prek PKP Jambrekovi univerzi, pa je zavrnilo celo Ustavno sodišče. Spoštovane in spoštovani, ministrica Kustec bi morala biti prvi branik otrok, šolnikov in vseh deležnikov na šolskem področju ter zagovornica z ustavo in zakoni določenih pravic. Namesto tega pa imamo ministrico, ki je v prvi vrsti podaljšana roka predsednika Vlade in njegovih antidemokratičnih teženj. Nadaljuje se izključujoč, podcenjujoč in ignorantski odnos do stroke, šolskih sindikatov in civilne družbe ter nesposobnost usklajevanja epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja. Vse to za ceno razpada sistema, izživljanja nad otroci, obupanih staršev in utrjenih šolnikov. S tremi besedami bi lahko opisali tri ključne značilnosti vladanja ministrice in seveda celotne vlade – kaos, konflikt in korupcija. To so značilnosti vašega delovanja. In ko se ministrica sooči s posledicami svojih dejanj ali bolje rečeno nedejanj, se dela ali naivno žrtev ali pa nič hudega slutečo mimoidočo tragično figuro v burleski z naslovom Tretja Janševa vlada. Če bi imeli hrbtenico in kanček samospoštovanja, bi že zdavnaj odstopili. No, morda pa je razlog za to, da niste, da je čas za nove koncesije v visokem šolstvu, ker ste morda ugotovili, da boste svojim študentom in kolegom na Fakulteti za družbene vede, ko bo enkrat te nočne more z imenom tretja Janševa vlada konec, zelo težko pogledali v oči, ker vam je jasno, da ste zafurali vse, kar se je zafurati dalo. Glede sprejetja koncesij včeraj na Vladi smo podali prošnjo na Komisijo za preprečevanje korupcije, da pregleda korupcijska tveganja. Namreč, iz vesolja se jasno vidi, da gre za razpise, ki so pisani na kožo fakultetam blizu največji vladni stranki SDS. Ali pa ste se morda, gospa ministrica, odločili, da ste v času globalne pandemije in številnih prihajajočih družbenih izzivov, od digitalizacije do zelenega prehoda, brez vsakršne razumne utemeljitve razpisali nov raziskovalni program s področja teologije, ker vam in nam pri tej vladi morda res lahko samo še bog pomaga. Spoštovane in spoštovani, v normalni demokraciji bi gospa Kustec že zdavnaj sama odstopila. V zreli parlamentarni demokraciji bi bilo samoumevno, da interpelacije že v prvo, kaj šele v drugo ne bi prestali. Ampak ne, v realnosti janšističnega režima, ki ga trenutno živimo v Sloveniji, se bomo danes zvečer ob glasovanju zgolj spraševali in bomo potem tudi videli, komu so tokrat Janša in pajdaši strli jajca. Kako strašna je slepota človeka! Besedo dajem ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec za obrazložitev pisnega odgovora. Hvala lepa, spoštovani predsednik Državnega zbora. Spoštovani poslanke in poslanci! Danes je koronavirus med nami, ta trenutek, prisoten bolj kot kadarkoli do sedaj. 45 tisoč 440 vas je ta hip bolnih prav zaradi koronavirusa. Nekaj čez 32 tisoč vas je sedaj v našem vzgojno-izobraževalnem prostoru zaradi okužb vaših vrstnikov v karanteni. Še nikoli do sedaj toliko otrok. Trenutno je med s testi PCR potrjenimi okužbami delež okuženih osnovnošolcev najvišji med vsemi starostnimi skupinami. To sredo, na primer, je delež dnevno potrjenih primerov v starostni skupini od pet do 14 let predstavljal 21,8-odstotni delež vseh potrjenih primerov na ta dan.

Po izvedenih prvih dveh dneh obveznega samotestiranja v šolah je bilo na ta način odkritih okoli 300 pozitivnih primerov in s tem preprečene številne karantene prav zaradi tega ukrepa. V takšnih razmerah, tu / pokaže zboru/ so razmere, ki kažejo na delež okuženih zaposlenih oziroma delež karanten, vidite, koliko tudi narašča posledično s tistim prejšnjim grafom, in delež zaposlenih, ki je zaradi ukrepov pred tem sedaj veliko nižji od tega deleža, s katerim smo se soočali v času tistega prvega zaprtja. V takšnih razmerah od prvega dne mandata naše vlade, skupaj s preko 700 sodelavci Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, naših javnih zavodov, na čelu z Zavodom za šolstvo, pa tudi resorne inšpekcijske službe,

Ukrepe, ki se spreminjajo glede na intenzivnost obstoja virusa v družbi, uspešnost zajezitve pa tudi uspešnost spoštovanja teh ukrepov v družbi kot taki. Ukrepe, ki jih prav po tovrstnih kriterijih uvajajo in izvajajo povsod po svetu. Ukrepe, ki se spreminjajo tudi zaradi znanstvenih dognanj, ki omogočajo vse uspešnejše sobivanje, žal pa še ne umiritve in odprave virusa. Ukrepe, ki jih večidel vsake družbe sprejema in izvaja, kar se danes najbolj nazorno kaže skozi različno visoke deleže precepljenosti in s tem tudi kvalitete varnega sobivanja z njim po posameznih državah po svetu. Ukrepe za varovanje zdravja in življenj ljudi, ki v svetu politike namesto volitev nekaterim opozicijskim strukturam v nekaterih državah predstavljajo priložnost v boju za oblast. Odgovoren in iskren boj proti virusu je tudi v svetu politike boj, ki je usmerjen v uspešnost njegove zajezitve za jutrišnji, ne za včerajšnji dan. To so obrazi in odrazi konkretnih aktivnosti, ukrepov, ki jih je moč izmeriti, na njih pokazati s konkretnimi, preverljivimi in dokazljivimi podatki. Danes, skoraj tri mesece kasneje, se bomo na pobudo dela opozicije 15 ur pogovarjali o aktivnostih, ki so zaznamovale začetek šolskega leta, ko je šlo po njihovem mnenju vse narobe, ko ni bilo pripravljeno nič, ko nihče od preko 700 zaposlenih na ministrstvu, njegovih javnih zavodih, na čelu z Zavodom za šolstvo, ni delal nič in je zato nastal kaos. Sorodno, pravi del opozicije, se je dogajalo tudi na polju visokega šolstva pa znanosti in športa. Resnica, podprta z dejstvi, ki jih je moč kadarkoli dokazati, pokazati, pa govori prav nasprotno. Niz takšnih dejstev je na voljo v vsebinskem odgovoru ter prilogah k interpelaciji. Dodaten niz dejstev je pred vami tudi v obliki predstavitve, predstavitve, ki vam jo bom sedaj pokazala in iz katere je razvidno, da na resorju izobraževanja, znanosti in športa obdobje koronačasa prepoznavamo tudi kot odgovornost za krepitev in razvoj teh za majhno družbo temeljnih področij, kjer smo lahko svetovno primerljivi, uspešni in vodilni. To, kar nam v času našega predsedovanja Svetu Evropske unije in tudi širše priznavajo države povsod po svetu, tako kot tudi druge velike države članice Evropske unije. To, o čemer smo predstavljali, se pogovarjali in usmerjali tudi v sklopu Olimpijskih iger v Tokiu, tudi na generalni skupščini Unesca v Parizu, in to, kar ste pozabili povedati, počnemo že pol leta v Bruslju, kamor mimogrede spet odhajam naslednji teden, da ne boste vznemirjeni, kje sem. Kaj nam torej kažejo dejstva in podatki? Nekaj sem jih izbrala za uvodno predstavitev, še mnogo več pa po potrebi tekom same razprave. Najprej si poglejmo nekaj dejstev o tem, na kakšen način se neposredno odzivamo na covid razmere. Tu / pokaže zboru/ so statistike inšpekcijskih nadzorov, še pred tem ste imeli seznam publikacij, sklepov, o konkretnih sestankih in oblikah teh sestankov se lahko pogovarjamo še naprej. Najprej bi vam želela pokazati konkretne ukrepe, ki so neposredno vezani na obdobje covid covid reakcij in odgovorov. Iz njih boste videli, da obstaja izjemno veliko število različnih področij in vsebin, na katere smo se s temi ukrepi odzvali in se še odzivamo, tudi z zelo visoko finančno podporo. Tudi o tem predlagam, da od postavke do postavke, od primera do primera pogledamo tekom same razprave, kaj in kako. Med drugim tudi v zvezi s sredstvi za zaščitno opremo, namenjeno napravam za čiščenje zraka, kar vidim, da vas izjemno skrbi že nekaj mesecev, skrbi za duševno zdravje, o sredstvih za aktivnosti, ki so pomembne za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja. Malo sem jih primerjala tudi s preteklimi obdobji, zato da boste lahko dobili občutek, kaj se dogaja tudi na tem področju. Pa še z ostalimi vsebinami, ki so povezane z duševnim zdravjem otrok in s skrbjo za to. Tukaj imamo en graf, ki kaže na primerljivost doseženih učnih uspehov v zelo oteženih pogojih izobraževanja v času covida v primerjavi s preteklimi leti. Tu imate podatek, ki kaže, koliko smo šli naproti potrebam po vzpostavitvi novih srednješolskih programov, zato da bo mladina lahko poslušala vsebine, ki so ji blizu, ki jih potrebuje. Tale najvišji stolpec je stolpec šolskega leta 2020/2021, ko sem podpisala skorajda 200 novih programov, na katere so neuspešno nekatere srednje šole čakale vrsto let. Tu je ena preglednica, iz katere lahko vidite, kako in kakšen je interes za vpis v visokošolske programe, iz katerih tudi sledijo potrebe, ki vas prav tako izjemno zanimajo,

Potem prvič vpisani študenti v prvi letnik iz tretjih držav, torej tujci, ki vas prav tako skrbijo. Zadnja dva stolpca sta stolpca našega mandata in sta oba najvišja v primerjavi s prejšnjimi leti. Sedaj pa še proračun, finance. Takšen je trend gibanja vseh sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zadnjem desetletju. Dosegli smo ga, kot vidite, v zadnjih dveh letih na zgodovinsko visoki ravni, in to za vsak posamezni nivo, za predšolsko, šolsko, osnovnošolsko, srednješolsko, poklicno, visokošolsko raven, za znanost in za šport. O tem tudi predlagam, da ne izgubljamo sedaj časa in da se lahko temu posvetimo tudi v nadaljevanju. Sofinanciranje investicij v vzgojno-izobraževalne zavode, pomoč občinam, zato da lahko gradijo ali pa obnavljajo vrtce, šole, športne objekte. Po 10 letih smo jo aktivirali po celotni državi, to so obarvani prostori, kjer se delajo investicijska dela v vrtcih in v šolah. Tole je indeks povprečne bruto plače zaposlenih na našem resorju, iz katerega prav tako izhaja, da so sušna leta, najslabše plačana leta, leta levosredinskih vlad očitno bila plačam manj naklonjena. Tu je podpora, ki jo dajemo za izobraževanje zaposlenih, zato da lahko napredujejo. In končno, v času te vlade sta bila v obeh primerih z ustavno večino sprejeta Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju ter včeraj, najlepša hvala, Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Po neuspešnih šestih letih poskusov je bila uspešno realizirana v tem mandatu odločba Ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Z novelo Zakona o vrtcih imajo drugi in vsi nadaljnji otroci v družini zopet brezplačni vrtec. Spoštovane poslanke in poslanci, resnica, oprta na dejstva, je na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa jasna. Prvič. zdravje družbe razumemo kot prvo prioriteto družbe znanja. In drugič. Koronaobdobje obvladujemo in ga dojemamo kot priložnost za nadaljnji razvoj ter prepotrebne spremembe, ki bodo prilagojene času ter potrebam generacij naših otrok in mladih. Povsem za konec pa še zelo kratka, a odločna osebna zaveza, ker bo, sodeč po vsem že do sedaj povedanem in pokazanem z dela leve opozicije, prav to zanesljivo zaznamovalo današnjo razpravo. Politika nima kaj iskati v šolah. Šola ni in ne sme biti prostor političnega boja na plečih naših otrok in znanja. Na podlagi vsega navedenega vse očitke interpelacije zavračam, zavračam jih tudi na podlagi dejstva, da kritike mojega dela s strani dela leve opozicije slonijo na mehanizmih, kako žensko utišati, je ne jemati resno, jo poniževati z žaljivkami, ko oziroma če nisi na njihovi pravi strani, še posebej ko gre za žensko v politiki. Do tovrstnega poniževalnega, na manipulacijah in lažeh sprevrženega odnosa in diskurza imam in bom imela ničelno stopnjo tolerance. Spoštovane gospe, ko ne boste na pravi strani, boste tudi ve stale na tak način omadeževane tukaj. Moje prihodnje delovanje bo enako dosedanjemu, v dobro otrok in mladih, zaposlenih, vrtčevskega in šolskega sistema, znanosti ter športa, času, virusu in interpelacijam navkljub. Hvala lepa. / aplavz v Postopkovni predlog dr. Franc Trček. DR. FRANC TRČEK (PS SD): Hvala za besedo, predsedujoči. Seveda v postopkovnem naslavljam vas in moram priznati, da imam resno težavo. Jaz sem se pripravil na interpelacijo ministrice za šolstvo et Kako janšolog postane predsednik komisije, načrtno slabljenje javnega visokega šolstva, izjava gospe Jane Javornik, študijske koncesije za prijatelje, regionalne glasove – zdaj sem tukaj poslušal dve tretjini, ne vem, ali je to interpelacija ministra za zdravje. To je prvo. Dajte mi odgovoriti. Drugo. Po 110. členu Ustave Vlada nam odgovarja. Jaz nisem tukaj na enem relativno slabem FDV-jevskem predavanju, kjer mi bo profesorica rekla, o tem bomo pa mogoče pozneje razpravljali … Tretje. Gospa je bila štiri leta vodja največje poslanske skupine v zgodovini parlamentarizma levosredinske vlade. In četrtič,

IGOR ZORČIČ: Še enkrat padete v tak ekspoze, kot ste zdaj, in vam bom izrekel opomin. To je prva stvar. Dobro veste, čemu je namenjen postopkovni predlog.

In prva stvar, ki se je moramo držati, je demokracija, demokratičnost in zmožnost poslušati drugega. Kot predsedujoči nimam nobene pravice in tudi drugi predsedujoči, podpredsedniki, vpadati v besedo govorniku in ga moderirati, kako naj govori. To, kar vi pričakujete od mene. Odgovor ministrice je bil povsem v skladu z dosedanjo prakso in mu nimamo česarkoli očitati. Če mislite postopkovne predloge peljati v to smer, da zdaj zavlačujemo, da izražate svoje nestrinjanje s tem, kar je ministrica povedala, potem vam predlagam, da počakate, da pridete na vrsto, predstavitvi stališč poslanskih skupin sledi razprava poslank in poslancev in tam boste lahko vse povedali, o čem se ne strinjate. Ne pa zlorabljati postopkovnega predloga za to, čemur postopkovni predlog ni namenjen. Postopkovni predlog Violeta Tomić. VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Da se ne odmikamo stran od vsebine interpelacije, bi samo rada opozorila, da jaz kot poslanka nisem dobila niti enega, enega samega odgovora na točke. Pod točko 2 v interpelaciji navajamo podcenjujoč, izključujoč in ignorantski odnos do strokovne in zainteresirane javnosti, šolskih sindikatov in civilne družbe ter nesposobnost usklajevanja epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja. Ta isti podcenjujoči, izključujoči odnos smo doživeli zdaj tukaj ob blaznem ploskanju koalicijskih poslancev. Ta govor je bil takšen, kot da bi ga napisal sam Janez Janša. In glede na rezultat izgleda, da ga je dejansko pisal

boste povedali, da niste zadovoljni in boste glasovali za interpelacijo. Tako da, prosim vas, ne zavlačujte te interpelacije z nepotrebnimi, predvsem pa s postopkovnimi predlogi, ki niso v skladu s poslovnikom. Postopkovni predlog kolega Franc Trček. Če ne bo v skladu s poslovnikom, vam bom moral izreči opomin. Imate besedo. Redna profesorica politologije je tukaj ubesedovala, da smo mi na napačni strani. Takrat bi se morali vi oglasiti. Tukaj ni nobene strani, elipsa je. Če kdo ve, ve ona in vi morate zaščititi Državni zbor. To je moj postopkovni predlog. Hvala.

mislim, da je to povsem legitimen del razprav oziroma stališč, ki so predstavljena v Državnem zboru. Tudi vi očitate drugi strani, da ne ravna prav ali pa da je kateri izmed poslancev na napačni strani. Tako da to res ni nekaj, kjer bi jaz moral intervenirati.

bil uvodni nastop gospe ministrice v skladu s parlamentarno prakso, o čemer se, recimo da, z vami strinjam glede na to, da je šla gospa ministrica zelo na široko, je moj postopkovni predlog pa zelo resen apel vam kot predsedniku Državnega zbora, da v nadaljevanju dneva poskrbite za to, da bodo tudi vsi poslanci tretirani na enak način, kot je bila zdaj tretirana gospa ministrica. Zakaj to govorim? Zato ker je v preteklih dveh ali treh dneh prišlo do tega, da so nekateri poslanci v času vašega, mojega vodenja in vodenja kolega Simonoviča imeli možnost v skladu s parlamentarno prakso pri določenih točkah, ki to dopuščajo, širše razprave, bolj široke. Ko je vodenje prevzel kolega Tanko, pa so bili poslanci, ki so po nesrečnem naključju takrat prišli na vrsto, deležni opominov in odvzema besede in tako naprej. Moj apel danes je – glede na to, da je zelo pomembna tema, gre za interpelacijo in očitke pri delu gospe ministrici – da v skladu s svojimi pristojnostmi, o katerih menim, da jih imate glede na to, da kabinet predsednika določa vrstni red vodenja sej, če ugotovite, da prihaja do zlorabe pri vodenju, oziroma če ugotovite, da prihaja do neenakih vatlov pri razpravah posameznih poslancev v času, dajmo biti iskreni, vodenja enega in istega podpredsednika, poskrbite za to, da se bo to prekinilo. Imate več mehanizmov, lahko prevzamete sami vodenje, lahko odredite, da vodi kateri izmed drugih podpredsednikov. Ampak moj apel danes je predvsem zaradi izkušnje z včerajšnjega dne in predvčerajšnjega dne, ko ti vatli pri razpravah niso bili enaki za vse. Tukaj apeliram tudi apeliram tudi na kolege iz koalicije, da bodo vendarle korektni. Ne nazadnje so v času mojega vodenja kolegi iz koalicije oziroma iz stranke SDS mene prosili, če lahko dopustim nekoliko širšo razpravo, pa sem jim seveda pustila, ker ne želim mašiti ust nobenemu. Ko se je stvar obrnila, je pa kolega iz SDS mašil usta kolegom iz SD pa iz Levice in tako naprej. Predsednik, postopkovni apel vam, da danes zagotovite enakovredno razpravo vsem poslancem. PREDSEDNIK Ta apel je seveda na mestu. Do teh problemov prihaja že kar nekaj časa, ne samo na plenarnih sejah, tudi na sejah delovnih teles. Ampak jaz bom še enkrat povedal svoje mnenje in za tem mnenjem trdno stojim. Predsedujoči, najsibo na plenarni seji ali na seji delovnega telesa – in tu ciljam na predsednike tako opozicije kot koalicije, na vse predsednike predsednike – nima pravice moderirati razprave poslanca, razen če je ta žaljiva in očitno v nasprotju s tistim, kar je namen posamezne seje. To, da bi jaz zdajle vpadal ministrici v besedo ali pa posameznemu poslancu, ker se mi zdi, da je malo zašel, ne vodi nikamor. To vodi samo v nekakšno avtokratsko vodenje razprave. Parlament je pa prav tista ustanova, kjer ima vsakdo pravico povedati, karkoli želi, tudi če se nekomu zdi neumno ali preširoko ali karkoli podobnega. Upam, da danes vsi podpredsedniki – eden je tukaj, upam, da tudi drugi to sliši – to poslušajo in da ne bo komurkoli padlo na pamet, da posega v razprave poslancev, razen če bodo te res žaljive. Veste, še na nekaj moram opozoriti. Ostra razprava, to, da se nekomu očita, da je na tej ali oni strani, to še ni tisto, kar je treba prepovedovati. Mislim, da je treba omejiti tisto, kjer se poslanec spušča na nek osebni in žaljiv nivo, kjer nekoga diskreditira kot osebo, ne pa tam, kjer ga mogoče diskreditira zaradi njegovih političnih stališč ali kjer ga diskreditira zaradi njegovega političnega delovanja. Tako da upam, da bo ta razprava minila v tem duhu, pa ne samo ta, tudi tiste, ki se dogajajo na odborih. Pred dobrim dnevom ali dvema sem dobil pismo predsednika Državnega sveta, je spomnil na to, da se je tudi predsednik Obora za finance spravil nekorektno na njega. Mislim, da mora ta odnos, ki ga mora vsak predsedujoči pokazati do poslancev, pokazati tudi do vseh ostalih vabljenih in ostalih navzočih na seji. Saj berete časopise, pravijo, da je še 150 dni do volitev, dajte zdržati do takrat.

šolsko, če se tako reče. Se pa ne bi strinjal s kolegico Heferle tukaj, jaz pa mislim, da bi današnjo sejo morali voditi nekoliko bolj »tankovsko«, brez njegovih vpadanj v besedo, ker predmet je interpelacija. Tako široko, kot je ministrica nastavila, se lahko pogovarjamo o čemerkoli v epidemiologiji, kar je ta vlada zavozila, pa do dnevnega reda 75. letne seje Unesca v Parizu. Jaz si takšne žlabudre ne želim. Moj postopkovni predlog je, da se končno enkrat v parlamentu držimo poslovnika, kjer zelo jasno v členu o vodenju sej piše, da se pri točkah dnevnega reda razpravlja o točkah dnevnega reda, česar sem se kot predsedujoči Odbora za zdravstvo vedno držal. ZORČIČ: Kolega Trček, z vami se ne strinjam in zadevo bomo vodili tako, kot sem opisal. Ministrici ne bom posegal v besedo, če bo ona predstavljala svoje delo kot dobro in kvalitetno, tudi če se drugi ne strinjate ali ne strinjamo s tem. Ona ima to pravico tudi na interpelaciji … / oglašanje iz dvorane/ Ne, kolega Trček, dovolj je s postopkovnimi predlogi. Nadaljujemo s sejo. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Aljaž Kovačič bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana ministrica s sodelavci! Marsikoga je ta današnji nastop ministrice presenetil. Mene osebno ni, ker ko sem se pripravljal na to interpelacijo, en znanec rekel: »Ministrici so svetovali, naj izpostavi v svojem zagovoru svojo ženskost, kako se spravljajo na njo.« Ob tem me je tudi opozoril, da ko bo ona to naredila, bi mogoče izpostavil, kaj je sama naredila z gospo Javornik, z gospo Samardžija in z gospo Šušmelj, ki so vse ženske, in kaj se z njimi dogaja na ministrstvih. Tako da to je bil le neki trik preusmerjanja pozornosti s strani ministrice, ki pa seveda nima ne repa ne glave. Kakšno je stanje v Sloveniji danes? Danes v Sloveniji vladajo najnižji standardi glede politične higiene, kompetenc za vodenje resorjev in tudi za sprejemanje odgovornosti. To dokazuje tudi dejstvo, da imamo danes že drugič interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec. Kustec. Če bi Slovenija delovala normalno, če bi v njej vladali standardi, kot vladajo v demokratičnih državah, ministrice Kustec že dolgo dolgo ne bi bilo več na položaju. Ampak pri nas je aktualna vlada postavila nekoliko drugačne standarde, mogoče standarde, ki vladajo v nekaterih drugih državah. O sami vsebini očitkov, ki jih v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca skupaj z opozicijo očitamo ministrici Kustec, je bilo povedanega že veliko, dejansko pa o tem govori skozi svoje nedelo ministrica sama že celoten mandat. Ministrica Kustec je imela eno samo nalogo, in to je, da vzgojno-izobraževalne ustanove pripravi na izobraževanje v času epidemije, in tudi to, da na človeški način skomunicira z vrtci, šolami, univerzami, športnimi klubi in ne nazadnje tudi s starši, otroki, dijaki, študenti in športniki. Se pravi, da na pravilni način skomunicira z njimi vse te ukrepe. Se pravi s tistimi, ki bi jih ministrica po svoji dolžnosti tudi morala zastopati. Kaj ji je uspelo narediti iz področja, ki ga ne zastopa, bom predstavil v nadaljevanju stališča. Ker je bilo tega res veliko, se bom dotaknil le najbolj bizarnih primerov njenega nevodenja resorja. O sami komunikaciji in nepoznavanju resorja najbolj govori njen nastop v eni izmed televizijskih oddaj – ki jo, mimogrede, aktualna oblast hoče ukiniti – kjer se je soočila z eno izmed ravnateljic osnovnih šol. Na vsa vprašanja, ki sta jih postavili tako voditeljica kot tudi ravnateljica, je ministrica zmogla le en odgovor: odlok je jasen. In jaz se zdaj tukaj sprašujem, ali je ta odlok res tako jasen, če ima toliko staršev, toliko ravnateljev vprašanja. Do omenjenih nejasnosti in zmede prihaja predvsem zaradi pomanjkanja kompetenc, pomanjkanja dialoga in izločanja vseh, ki se ukvarjajo z izvajanjem vseh oblik izobraževanja. Naštel bom le dva primera. Odlok ministrstva: kdor ne spoštuje ukrepov, se bo šolal na daljavo. V redu, ampak na kakšen način? Možnosti sta dve. Ali imajo vsi oddelki na vseh osnovnih šolah kamere – kar je dejstvo, da jih nimajo, kajti vemo, koliko kamer ima ena osnovna šola – ali pa so vsi sposobni narediti to, kar je tudi ministrica naredila, da bi se sami učitelji klonirali, da bi istočasno bili v razredu in še istočasno prek različnih povezav. Vsi, ki poznamo šolski sistem in smo v zadnjih dnevih opravili pogovore z ravnatelji in profesorji, vemo, na kakšen nekvaliteten način se danes ti učenci, ki se izobražujejo doma, sploh poučujejo. V resnici le tako, da jim učitelji bolj kot ne pošljejo neka navodila. In še večji problem, tudi starši, ki otrok ne pripeljejo v šolo, rečejo, učili jih bomo doma. Ampak tukaj je pozabljeno povedati bistvo, da se starši niso šolali za profesorje, profesorje, da bi lahko svoje znanje posredovali učencem, se pravi svojim otrokom, in to znanje je le laično. Tu bodo škode, ki bodo v tem trenutku storjene, gromozanske. Drugi primer, ki je še bolj strašljiv, pa je, kaj je ministrstvo naredilo za vse te, ki jih zastopa, ravnatelje, učitelje, da bi jih zaščitilo pred posamezno agresijo staršev. Vemo, da ravnatelji in učitelji le izvajajo tisto, kar reče ministrstvo, ampak ves gnev, vsi ti protesti pa dejansko gredo proti njim. Vidimo, da smo prišli že celo tako daleč, da posamezne ravnatelje varuje policija. Prav ti primeri kažejo na podcenjujoč, izključujoč in ignorantski odnos do strokovne in zainteresirane javnosti, šolskih sindikatov in civilne družbe ter nesposobnost usklajevanja epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja ter neprevzemanje odgovornosti. Ne nazadnje tudi Zveza društev pedagoških delavcev opozarja, da nimamo sistema, ki bi odgovarjal na vprašanje, kako organizirati izobraževanje na daljavo. Ministrstvo ni organiziralo izvedbe tehničnih prilagoditev, ki bi lahko varno omogočile pouk tudi na daljavo, se pravi pleksi stekla, pregrade, nakup enojnih miz. Tega ministrstvo ni naredilo. Zahteva po zagotovitvi sredstev za mehansko prezračevanje v šolah je po besedah državnega sekretarja na vodstvih šol, prezračevalne naprave po besedah ministrstva lahko kupijo s sredstvi, sprejetimi za nakup zaščitne opreme. Seveda pa je državni sekretar pozabil povedati, da sredstev ni bilo dovolj niti za za nakup mask ali razkužil. Mogoče pa je tukaj ministrstvo sledilo mnenju poslanke SDS: »Ne, ne boste prodajali rekuperacije in delali levega biznisa in ekstra dobičkov v javnem sektorju. Šole imajo okna.« Se pravi, zelo žalostno. In gremo naprej. S čim se je ministrica ukvarjala na področju visokega šolstva, če ob strani pustim, da je zaprla fakultete ter študentske domove, da študentje niso mogli opravljati niti praktičnih vaj? Prav danes se spet ponovno govori, da naj bi študentje šli na šolanje na daljavo. Ob tem, da rektor naše največje univerze javno zapiše, da je preko 90 % zaposlenih cepljenih in da je po

Ampak ministrici je za to malo mar, sama se je ukvarjala s favoriziranjem zasebnih fakultet, na primer tako imenovane Jambrekove univerze. Čeprav smo jo vsi na to opozarjali, je na koncu dobila zaušnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je razveljavilo del protikoronskega protikoronskega zakona, ki podaljšuje rok za izpolnjevanje pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda, opredeljenega v noveli Zakona o visokem šolstvu. Ampak ne, to ji ni bilo dovolj, ukvarjala se je tudi s kadri SDS, dr. Matejem Makarovičem ter dr. Borutom Rončevićem, ki mimo vseh razvojnih in strateških dokumentov z javnimi sredstvi ustanavljajo novo univerzo. Piko na i pa je naredila včeraj na Vladi, ko so sprejeli podelitev koncesij za zasebne fakultete. Vemo, katere vlade tako na lepe oči podeljujejo koncesije, se pravi tri vlade v Republiki Sloveniji. Mogoče še najbolj žalostna zgodba, Zakon o tujcih, kjer bi se ministrica seveda morala oglasiti in zaščititi te študente, novela zakona za študente in študente iz tujine postavlja nerazumne birokratske ovire za študij v Sloveniji, nov način preverjanja zadostnih finančnih sredstev za začasno bivanje v Sloveniji predstavlja veliko oviro, nekateri bodo morali celo predčasno zaključiti študij. S spremembo zakona morajo imeti študentje ob vlogi prošnje za začasno bivanje v Sloveniji vnaprej zagotovljena finančna sredstva za preživljanje v Republiki Sloveniji, kar pomeni okrog 5 tisoč evrov. Se pravi, tu so se zadeve zelo spremenile na slabše. Naslednje področje, ministrica se je najrajši v zvezi s tem področjem slikala, je področje športa. Tukaj bi lahko rekli le slednje: da bi ministrici predlagali, da besedico šport umakne iz imena ministrstva, ki bi ga moralo voditi. Največ pove o njenem zavzemanju za šport združenje slovenskih nogometnih klubov, kjer se je reklo, država je proti športu, ministrica ne pozna trenutnih razmer v športu. Skratka, ministrica je slovenskim športnikom preprečila treninge in tekme, tudi tistim najbolj vrhunskim. Ne nazadnje je tudi ena izmed slovenskih ekip izgubila evropsko tekmo, kar je unikum unikum v Evropski uniji, kasneje pa se je seveda s temi športniki zelo ponosno slikala v Tokiu. Se pravi z istimi športniki, ki jim je preprečila treninge in tekme, da so potem morali iti v tujino. Meni, oprostite izrazu, se to ne zdi normalno. Še najbolj žalostno področje – neobčutljivost za duševno in telesno zdravje otrok in mladine. Dejstvo je, da je epidemija covida-19 poslabšala stanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Raziskava panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je pokazala visoke stopnje tveganja za depresivne motnje med mladimi. Po mnenju ŠOS je razlog za alarmantno duševno zdravje študentov pomanjkanje socialnih stikov, zato so tudi pozivali Vlado k ukrepanju, seveda tako kot vsi, ki jo pozivajo – neuspešno. Pozivi k sistematičnemu in takojšnjemu ukrepanju Vlade, resornih ministrstev in stroke ter podpori duševnemu zdravju otrok in mladostnikov s strani NIJZ. Ustreznega ukrepanja s strani ministrice vse do danes ni bilo. Ministrica bi morala na področju preventive, zmanjševanja dejavnikov tveganja varovanja duševnega zdravja otrok in mladih narediti bistveno več. Slabša se tudi gibalna sposobnost in narašča debelost otrok. otrok. Ker je ministrstvo osnovne šole izključilo iz nabora izvajalcev letnega programa športa, se te niso mogle potegovati za denar, ki bi jim omogočil izvedbo dodatnih športnih dejavnosti. Ne pozabimo tudi na otroke s posebnimi potrebami, ki jih je šele Ustavno sodišče vrnilo v šolske klopi. Če, spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi, ne verjamete meni, pa verjemite vsaj dr. Mariji Anderluh, predstojnici Službe za otroško psihiatrijo v UKC Ljubljana. Citiram: »Bolj izpostavljeni so tisti otroci, ki živijo v socialno šibkejših okoljih, otroci, ki živijo v družinah, kjer je manj stabilnih in zdravih odnosov z odraslimi. Gre za generacijo, na kateri bo naša družba slonela v prihodnosti. Z ministrstvom za šolstvo ostajamo na ločenih bregovih, kot da ne bi govorili o istih otrocih in isti situaciji.« Ta stavek bom prebral še enkrat. Citiram predstojnico Službe za otroško psihiatrijo v UKC Ljubljana: »Z ministrstvom za šolstvo,« to je ministrstvo, ki ga vodi dr. Kustec, »ostajamo na ločenih bregovih, kot da ne bi govorili o istih otrocih isti situaciji. Zdi se, da se težko razume, da bomo samo z roko v roki lahko naslovili celostno dobrobit otrok.« Če predstojnica za otroško psihiatrijo javno pove, da ne stojijo na istih bregovih z ministrstvom za šolstvo, mislim, da je že samo to dovoljšen razlog, da bi se ministrica v teh kriznih časih morala posloviti od svojega položaja. položaja. Za zaključek, zakaj v Listi Marjana Šarca menimo, da ministrica več kot očitno ni sposobna voditi svojega ministrstva. Ministrica Kustec ni na strani otrok, dijakov in študentov ter njihovega znanja, razvoja ter socializacije. Ministrica Kustec ni na strani učiteljev, profesorjev in ravnateljev, ki so se zaradi nepremišljenih in nejasnih odlokov znašli v kaosu in primežu jeznih staršev. Ministrica Kustec ni na strani športa in zdravega načina življenja. Ministrica Kustec tudi ne razume staršev. Ministrica Kustec je povsem brez empatije. Ministrica Kustec v vseh 19 mesecih, odkar se soočamo s covidom-19, ni bila sposobna pripraviti pravočasnega in učinkovitega načrta oziroma nabora ukrepov zoper koronavirus z namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega vzgojno-izobraževalnega procesa, s čimer bi se lahko ognili izobraževanju na daljavo. Ministrica Kustec ne upošteva stroke, sploh ne epidemiologov, učiteljev in psihologov. Ministrica Kustec neprestano govori, da se morajo vzgojno-izobraževalni zavodi zapirati zadnji in odpirati prvi. To je bilo le v besedah. Dejstvo je, da so bile šole v Sloveniji zaprte pred vsem drugim, v tem vmesnem času pa se za boljše prezračevanje šolskih prostorov in drugih ukrepov, ki bi pripomogli k zajezitvi virusa, ni zgodilo praktično nič. Ministrica Kustec ne vzpostavlja dialoga s pomembnimi deležniki, če že, pa jih ne upošteva. Ministrica Kustec ne upošteva svojih modelov za izvajanje šolanja. Ministrica Kustec je vso odgovornost za izvedbo pouka na daljavo in za izvajanje pouka v težkih epidemioloških razmerah vedno znova prenesla na ravnatelje, učitelje in starše. Ministrica Kustec se skriva. Vedno ko je kaj narobe, se skrije in preloži vse na svoje kolege. Ministrica Kustec zaposlene v vzgoji in izobraževanju bremeni s številnimi okrožnicami, odloki, ki so popolnoma nejasni in nepravilni. Še več, ministrica Kustec sprejema odloke, ki se prevečkrat izkažejo za protiustavne oziroma nezakonite. Ministrica Kustec je neaktivna in naredi odločno premalo. Skoraj nič ukrepov na področju športa v protikoronski zakonodaji, vzpostavila ni nobenih tehničnih prilagoditev v šolah oziroma učilnicah, sistemi prezračevanja, pregrad, enojne mize, sistemi rotacije, kot delajo to druge demokratične evropske razvite države. Ministrica Kustec je v ključnih trenutkih, ko jo šolski sistem najbolj potrebuje, odsotna in neodzivna, kar je skrajno neodgovorno, saj je odločilna pri organizaciji izvajanja ukrepov v izobraževanju. Ministrica Kustec ves čas nekompetentno in nejasno komunicira, pogosto nasprotujoče si, v šolski prostor vnaša dodatne nejasnosti in zmedo. Ministrica Kustec verjetno ne razume niti sebe. Skratka, šolstvo, znanost in šport so že dlje časa brez svoje ministrice. Ministrice namreč ni. Ministrstva ne vodi ona, njena funkcija obstaja zgolj na papirju. Mislim, da je lahko danes sklep le en: ministrica Kustec, naredite uslugo sebi, šolnikom, otrokom in staršem ter odidite. Hvala lepa. Mag. Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana ministrica! V letošnjem letu, v letu 2021 že drugič razpravljamo o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec. Že samo to dejstvo kaže na to, spoštovana ministrica, da ste ena izmed najslabših ministric v zgodovini Republike Slovenije. Že pri prvi interpelaciji sem razpravljala o tem, da politična odgovornost ministra predstavlja posebno obliko odgovornosti, ki se lahko uveljavlja posebej ali v povezavi s pravno, moralno in drugačno obliko odgovornosti, in da je ta odgovornost lahko objektivna ali subjektivna. Spoštovana ministrica, vi ste odgovorni tako objektivno kot subjektivno za neodgovorno in nesprejemljivo ravnanje z našimi otroki. Prislužili ste si absolutno negativno oceno. Vi, ministrica, ki bi morali biti prvi branik otrok, njihova zagovornica, njihova zaveznica, v aktualni vladi ne zastopate interesov otrok. Ne zastopata niti interesov staršev, interesov učiteljev, ravnateljev ne sindikata. Šolski sektor pod vašim vodenjem nima zagovornika v Vladi. Prav vsa področja izobraževanja so pod vašim vodenjem zapostavljena, vržena v neko prepuščenost samim sebi po prostem preudarku. Tako vrtci, osnovne šole, srednje šole, visoko šolstvo, šport. Vaša dolžnost je, da bi v težkih razmerah poskrbeli za to, da bo polje izobraževanja poleg zdravstva prva skrb te vlade. Žal pa vseskozi dajete občutek, da je ministrstvo, ki ga vodite, le neki aparat, podaljšana roka Kabineta predsednika Vlade. Spoštovana ministrica, kje za božjo voljo se skrivate ves ta čas? Od začetka tega šolskega leta vas namreč nikjer ni bilo na spregled. Prejšnji torek, 9. novembra, ko je bila razprava o nadaljnjem poteku šolanja na vrhuncu, ko je dobesedno zavladal kaos zaradi uvedbe samotestiranja učencev v šolah, ste vi raje odpotovali v Pariz, namesto da bi se pogovarjali in iskali skupne rešitve. Podobno kot takrat, ko ste šli v Tokio na Olimpijske igre, in pred začetkom šolskega leta, ko ste zadnji trenutek šolam dali navodila glede poteka pouka. Tudi takrat so vas šolarji, učitelji in ravnatelji potrebovali tukaj, ne v Parizu, ne Tokiu. In vi potem odgovorite, da se pač ne morete klonirati. To je absolutno norčevanje iz celotnega šolskega sektorja. Večkrat smo že povedali, Slovenija v resnici nima ministrice za izobraževanje, ker ste pač večino časa odsotni. Če se dotaknemo samotestiranja učencev v šolah. Ignorirali ste pozive ravnateljev, da bi se najmlajši učenci testirali doma. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je vmes imenovala posebno strokovno komisijo, ki je jasno povedala, da je pri sprejemanju ukrepov potrebno upoštevati starostne skupine otrok. Niste prisluhnili ravnateljem, ko so vam povedali, da so pod izjemnimi pritiski, da so dobivali celo grozilna pisma. Na konkretna vprašanja in dileme šolnikov niste znali ali niste želeli odgovarjati. En kup vprašanj je še ostalo odprtih ob začetku samotestiranja. Ravnatelji so jasno povedali, da je hibridni pouk najslabša pedagoška možnost. Šolski sindikat SVIZ je opozoril, da je ukrep sporen. Namreč, pri vseh ukrepih morate zagotoviti varstvo otroka pred vsemi oblikami razlikovanja oziroma celo kaznovanja zaradi položaja in delovanja izraženih mnenj. Tu se bo lahko zgodila diskriminacija samo enega otroka, za katerega so se starši odločili, da ne bodo dovolili samotestiranja v šolah, in to je neposredno neenakopraven položaj otroka napram drugim otrokom. Prav tako niste niti razmislili o tem, da bi otroci samotestiranje opravljali recimo s testi na slino, ki so na nek način bolj prijazni, manj invazivni in enostavnejši za uporabo. Spoštovana ministrica, ne znate voditi dialoga s šolniki, ne znate pomiriti staršev, učiteljev, ravnateljev, ne iščete skupnih rešitev. odgovornost arogantno prevaljujete na šolnike s tem, ko jih puščate v negotovosti in ne odgovarjate na konkretna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi. Šolski prostor potrebuje mir, potrebuje neko ustaljenost, ne pa, da se ukrepi in odloki spreminjajo iz dneva v dan. Danes se samotestiramo doma, jutri pač v šoli, danes nosimo takšne maske, jutri drugačne maske. Nikakor ni čas za preigravanja in to še najmanj na plečih otrok. otrok. Tisti, ki vsakodnevno delajo z otroki, tisti najbolje vedo, kaj je v resnici v praksi sploh izvedljivo in kaj ni. Šolniki, šolniki vedo, vi jih pa nikakor ne poslušate, spoštovana ministrica. Sami ves čas v resnici opozarjajo, da nimajo nobenega zagovornika. Ukrepe bi morali sprejemati skupaj z njimi, nikakor ne mimo njih. Interpelacijo smo v opoziciji pripravili že več kot dva meseca nazaj, od takrat pa se je zvrstilo še ogromno dodatnih vaših napak, spoštovana ministrica, tako da lahko rečemo, da smo danes de facto že na vaši tretji interpelaciji. »Kadrovski fiasko ministrice za izobraževanje« je zgolj eden od naslovov v medijih, ko pišejo o vašem kadrovanju na ministrstvu. Zadnja taka poteza je bil vaš predlog kandidata za generalnega direktorja Direktorata za investicije na ministrstvu, ki ga je uradniški svet dobesedno raztrgal, zapisal, da tako slabega predloga, kot ste ga vi dali, še v vsej zgodovini ni bilo na njihovi mizi. Vse dobre kadre ste bodisi izgnali bodisi odgnali iz ministrstva. Pouk je v letošnjem septembru na srečo otrok stekel v šolah, ne na daljavo. Pa vendar so prav vsi od sindikata do ravnateljev, učiteljev in staršev dva tedna pred začetkom pouka opozarjali, da nimajo še nobenih navodil, kako bo pouk potekal. Ponovno ste jih pustili čakati prav do zadnjega. Še v Državnem zboru smo morali v opoziciji konec avgusta sklicevati seje, da ste od sebe dali vsaj nekaj odgovorov, vsaj nekaj pojasnil. Tako šolarjem niste dali ustreznega časa, da se v miru in brez stresa pripravijo na novo šolsko leto. To je nedopustno in žalostno. Kot da ne bi že dve leti, odkar se je ta epidemija začela, že neštetokrat razpravljali o vaši nesposobnosti, spoštovana ministrica, o vaši nepripravljenosti na izzive v šolstvu, o pomanjkanju informacij in še marsičesa. vsem tem času do začetka letošnjega šolskega leta niste bili sposobni oblikovati jasnega načrta za izvajanje izobraževalnega procesa. Ukrepe sprejemate daleč prepozno, vse informacije, ampak res prav vse informacije vedno znova prihajajo v zadnjem trenutku in prepozno. Še danes naši otroci čutijo izjemne posledice dolgotrajnega zaprtja šol. Ker šole smo absolutno imeli zaprte predolgo. Nekateri otroci so trpeli doma med štirimi stenami, nekateri so razvili vedenjske in čustvene težave, vi pa ste jim obrnili hrbet, spoštovana ministrica. Število hospitalizacij zaradi poskusov samomora se je med srednješolci lani na pediatrični kliniki povečalo za 30 %. Znaten je tudi porast motenj hranjenja pri najmlajših. Veliko je čustvenih stisk, veliko je apatije, veliko je občutkov tesnobe. In vse več je tudi spletnega nasilja. A posebej so na udaru otroci iz ranljivih skupin. Ko so se šole vendarle začele odpirati, bi morali aktivno pristopiti k iskanju rešitev in pravi čas zagotoviti in pripraviti vse potrebno, vključno s pripomočki in opremo, recimo enojne klopi, recimo ustrezno prezračevanje, ustrezno zaščitno opremo, še posebej pa dovolj kadra. Namesto tega so vodstva šol ob odprtju opozarjala, da se bojijo, da vseh ukrepov zaradi pomanjkanja kadra ne bodo mogli dosledno upoštevati. Z vašim vztrajanjem pri pouku na daljavo otroci s posebnimi potrebami niso bili deležni dodatne strokovne pomoči v živo in ostalih, z odločbo predpisanih prilagoditev, kar je negativno vplivalo na njihovo znanje ter morebitne vedenjske, čustvene primanjkljaje. To ni neko nagajanje s strani opozicije, spoštovana ministrica. Na vaše napake opozarjajo prav vsi, res prav vsi. Če samo citiramo besede predstavnika ravnateljev ob pričetku letošnjega šolskega leta: »Niti enega konkretnega odgovora nismo dobili.« Konec citata. Naslednji citat: »Toliko blefa, kot ga je zdaj na našem ministrstvu, ga še ni bilo.« Ali pa besede ravnateljev po spletnem posvetu glede samotestiranja učencev v šolah, potem ko so posvet protestno zapustili. Citiram: »Ministrstvo za šolstvo nam ne želi prisluhniti, hkrati pa od nas pričakuje, da bomo prihodnji teden v šolah izpolnjevali nerealne zahteve.« Za konec še citat nekoga, ki v šolstvu dejansko nekaj pomeni: »Dejstvo je, da je gospa Kustec na to funkcijo prišla popolnoma nepripravljena, ne da bi karkoli vedela o šolstvu, o vrtcih, o visokem šolstvu. Gospe Kustec, o tem sem pa prepričan, na mestu, ki ga zaseda, ne bo nihče pogrešal.« Zaradi vsega navedenega vas, spoštovana ministrica, v Poslanski skupini Socialnih demokratov pozivamo, da odstopite, da ne naredite še večje škode otrokom in celotnemu šolskemu sektorju, kot ste jo že do danes. Hvala. Hvala lepa. Željko Cigler bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala za besedo. Kolegice in kolegi, spoštovana gospa ministrica! V Levici vam že drugič v tem mandatu dajemo zahtevo: odstopite, zapustite svoj položaj. Namreč položaj, na katerem vas praktično ni. Ko sem prej poslušal vaše

to, kako ste pomembno vplivali pri ukrepanju za zagotovitev sredstev za prezračevalne naprave. Žal vam moramo povedati, da je v tem državnem zboru in na njegovem odboru za izobraževanje o teh stvareh potekala intenzivna, močna, strokovno podprta razprava. Gospa ministrica, vas nas teh razpravah ni bilo. Odgovori prav s teh dveh segmentov, skrb za duševno zdravje učencev, dijakov, zagotavljanje prezračevalnikov za slovensko šolstvo na tem področju ministrstvo za šolstvo ni naredilo ničesar. Nasprotno, položaj je tako zaostrilo, da se dela udeležencem nepopravljiva življenjska škoda. Danes ne bomo govorili in poslušali očitkov opozicije 15 ur o vašem delu, o rezultatih, ki jih s svojim delom dosega ministrstvo, ki ga vi zdajle vodite. Nasprotno, govorimo o konkretnih kritikah, opozorilih, zahtevah iz vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, terciarnega izobraževanja. Tisti, ki tega ne sliši, je gluh, slep ali pa preprosto ne prebira niti Klipinga, ki mu ga v službi pripravljajo. V nasprotnem primeru bi bile namreč njegove reakcije, predvsem pa ukrepanja popolnoma drugačna. drugačna. Šolsko politiko v Sloveniji namreč očitno vodi predsednik Vlade, ministrica pa zgolj slepo sledi na eni strani vladnim odločitvami in na drugi v tišini dopušča kadrovske prevzeme in politizacijo šolskega prostora s strani največje koalicijske stranke. Kakšna je tu korist za danes in za jutri slovenskega šolskega prostora? V času epidemije in s tem največje zdravstvene in tudi izobraževalne krize v zgodovini Slovenije je bila ministrica operativno odsotna in ministrstvo ni opravilo svoje koordinacijske vloge. Ukrepi, povezani s šolskim prostorom, so bili zato nekonsistentni, spreminjajoči se praktično iz dneva v dan, nenadni, pravno vprašljivi, predvsem pa neusklajeni s šolniki in pedagoško stroko in in takšni, da so nesorazmerno prizadeli otroke in mladino v šolah. Gospa ministrica, v vsem tem času niste vzpostavili resne strokovne skupine, enega interdisciplinarnega tima ali strokovne svetovalne skupine, ki bi lahko bistveno pripomogla k sprejemanju smiselnih in pravočasnih ukrepov na področju vzgojno-izobraževalnega sistema v državi. Čeprav ste bili k temu večkrat pozvani, ste praktično sindikate in pedagoško stroko odrinili na stran. Posledično ministrstvo do današnjega dne ne razpolaga niti z eno resno analizo stanja ali z evalvacijsko raziskavo, ki bi vsaj približno ugotovila, koliko učnih ciljev iz učnih načrtov za osnovne šole, srednješolske programe in vrtce je bilo doseženih oziroma realiziranih, pri katerih ciljih in učnih standardih obstaja manko, pri katerih predmetih, kakšne naj bodo strategije za kompenzacijo na šolah in tako naprej. Namesto tega, gospa ministrica, govorite, da učitelji poročajo to ali ono, podajate delne in nezanesljive informacije, s katerimi pa se hkrati tudi veliko manipulira. Ministrica prav tako zmanjšuje pomen dejanskih negativnih učinkov dolgega zaprtja šol in ne priznava resnih posledic, ki jih je imela epidemija na šolski sistem v državi. Navkljub temu da ministrica trdi drugače, so bile šole v Sloveniji zaprte najdlje v Evropski uniji. To jasno kažejo podatki in primerjalne analize Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Če Združeni narodi lažejo, predstavniki SDS, se, prosim, pogovorite z njimi, dajte jim druge podatke. Podatki Unesca namreč jasno kažejo, da so bile šole v Sloveniji v celoti ali delno zaprte 47 tednov, kar je najdlje v Evropski uniji, ponavljam. Navkljub temu grozovitemu podatku ministrica v odgovoru na interpelacijo zapiše, da je bilo lansko šolsko leto z vidika učnega procesa uspešno in da to kažejo analize. Ampak žal teh analiz gospa ministrica ne predstavi, ker jih ni. V nasprotnem, prosim, na mizo z njimi. Ministrstvo torej za svoje navedbe in samoocene o uspešnosti organizacije pouka v obdobju epidemije nima nikakršnih strokovnih ali analitičnih podlag. Neosnovano zatrjevanje lastne uspešnosti je zato še en pokazatelj, da ministrica radikalnih in izjemno resnih pogojev in posegov v izvajanje pouka v obdobju epidemije ne jemlje resno. V Levici se zavedamo, da je epidemija še posebej v tem trenutku resna, da se lahko hitro znajdemo v situaciji, ko se bodo morali zdravstveni delavci odločati, kdo dobi prostor ali posteljo na oddelku za intenzivno nego in kdo ne. Zato seveda podpiramo ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe v šolah, vključno s samotestiranjem. Pomembno je, da so šole odprte, a v tem trenutku je pomembno tudi, da se preprečuje širjenje virusa in s tem nepotrebne smrti. To je skupna odgovornost ministrstva, učiteljev, staršev, otrok in mladostnikov v šolah. Bistvena pri tem pa je vloga ministrstva za izobraževanje. Njegova vloga je v tem, da šolskim oblastem poda pravočasne, nedvoumne in strokovno ter pravno podkrepljene in izvedljive okvire, znotraj katerih morajo delovati. Ampak tega ministrica očitno ne zna. Tako kot celotna vlada tudi ministrica za izobraževanje ni uspela vzpostaviti zaupanja, ki bi ga v epidemiji krvavo potrebovali. Starši, ki svojim otrokom prepovedujejo testiranje, in tisti, ki odklanjajo testiranje kot nepotrebno ali celo škodljivo, to počnejo, gospa ministrica, ker v vaše ministrstvo enostavno ne zaupajo več. Vlada si je v času največje javnozdravstvene krize privoščila politične menjave na inštitutih, ogromne kadrovske čistke v policiji, kadrovanje v energetiki, napade na medije, uvajanje privilegijev za hišne univerze stranke SDS, politizacijo šol in tako dalje. Vi ste pri mnogih takšnih političnih prevzemih in zlorabah epidemije za promocijo partikularnih interesov žal molčali. Ne samo, da so bili ukrepi ministrstva konfuzni, neusklajeni, nedorečeni in nerazumljivi, vi kot vladajoči stranki in njenim rabotam servilna ministrica ste izgubili vse zaupanje, ne samo našega, ampak tudi zaupanje staršev, ravnateljev, učiteljev, šolskih delavcev in pedagogov. Brez zaupanja pa ljudi ne moremo prepričati v smiselnost vladnih ukrepov. Vse, kar boste dosegli, je, da se bo nezaupanje v vaše delo prevedlo v agresijo nad ravnatelji in učitelji. Zato je najbolje, da čim prej zapustite ta položaj. To vam v Levici dobronamerno predlagamo, s pozitivnim namenom. Gospa ministrica, ne gre za vas, gre za vzgojno-izobraževalni sistem v državi, za predšolske otroke, učence, dijake in študente, pedagoške delavce, za starše. Minimalna kritična analiza in pogled nazaj od človeka pač pričakujeta, če so rezultati takšni, kot so, da se bo dostojno poslovil in rekel, prevzemam odgovornost, odhajam, naj moje delovno mesto, ki je zelo pomembno, prevzame nekdo, ki mu je kos. Hvala lepa. Hvala lepa. Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. IVA DIMIC Hvala. Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Dobro leto in pol vladanja v izrednih razmerah, ki jih je povzročil SARS-CoV-2, novi koronavirus, covid-19, terja izjemne napore. Zagotovo je vodenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport poleg Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti eno izmed najbolj odgovornih in zahtevnih ministrstev v teh težkih časih. To priznava tudi opozicija z današnjo interpelacijo šolske ministrice dr. Simone Kustec, ki se je s tem groznim virusom in epidemijo spopadala in še vedno rešuje težke situacije na področju izobraževanja, športa, znanosti in mladih. Ko človek bere razloge in očitke v tej interpelaciji, se sprašuje, kje je ta naš skupni interes pomagati mladim in otrokom v teh težkih razmerah, ki smo jim priča, in ali je interpelacija sploh upravičena. Seveda ni. Namesto da bi v teh izjemno težkih in zahtevnih razmerah kolegi iz opozicije pomagali in sodelovali pri ohranjanju gospodarstva, pomagali zdravstvenemu in šolskemu sistemu, vsakodnevno razpihujejo neresnice, zavajajo ter širijo nestrpnost, sovraštvo, ki se je preselilo na ljubljanske ulice. Ne moremo mimo tega, da ne bi opozorila, da so ravno v opozicijski stranki Socialnih demokratov, ki so sopodpisani pod današnjo interpelacijo, že na začetku epidemije s plakati, javnimi medijskimi nastopi in objavami na socialnih omrežjih pozivali k nenošenju mask v šolah. Se spomnite slogana Za šolo brez mask? Na vem, ali se zavedate, da s takimi dejanji povzročate pritisk na učitelje in ravnatelje, ki se držijo priporočil zdravstvene stroke in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Verjamem, da si takrat nihče od nas ni predstavljal, da nas bo korona praktično ustavila, zaprla v mehurčke in bo popolnoma spremenila naša življenja. Biti odgovoren za sebe, bližnjega, otroke in mladino, učitelje in starejše je v teh izrednih časih pogumno dejanje, ki terja solidarnost, empatijo in predanost. Noben očitek, ki je v interpelaciji naveden proti ministrici dr. Simoni Kustec, ne drži. Očitek v interpelaciji opustitev dolžnega ravnanja z neodgovornim zanemarjanjem priprav na šolsko leto 2021/2022 v znanih epidemioloških razmerah ne drži. Ko so šole marca lani zaprle svoja vrata in vzpostavile izobraževanje na daljavo, smo vsi skupaj, učenci, dijaki, študentje, starši, učitelji in ravnatelji, stopili v neznano okolje. Pokazala se je pomanjkljivost šolskega sistema, ki se vleče še iz časov pred covidom, in sicer da je vpeljevanje digitalizacije in prilagajanje šolskega sistema na potrebe sodobnega sveta pomanjkljivo in prepočasno. Bili smo popolnoma nepripravljeni. O obljubah nekaterih predhodnih ministrov, tudi iz stranke SD, o vlaganju v računalniško opismenjevanje se je ob epidemiji izkazalo, da so bile to samo besede. Bili smo nepripravljeni in neopremljeni. Tu gre pohvaliti proaktivno vlogo ministrice in ministrstva, ki nikoli ni ustavilo, nikoli ni ustavilo izobraževanja otrok, ampak se je to nadaljevalo na daljavo. Skupaj z vsemi deležniki izobraževalnega sistema so se kljub težkim razmeram odzvali zelo dobro. Poudariti želim, da se je v slabih dveh tednih izobraževanje na daljavo brez ustreznih predhodnih izkušenj vzpostavilo in je delovalo dobro. Zastavljeni so bili ključni cilji, ki so jim sledili: zagotovitev kontinuiranega izobraževalnega procesa, ustrezno prilagojenega posebnim razmeram, preprečevanje nastajanja večjih razlik med učenci pri usvajanju znanja v tem času in posebna skrb za ranljive skupine, zagotavljanje ustreznih orodij za tehnično podporo učiteljem pri izvajanju izobraževanja na daljavo, spremljanje analiz izobraževanja na daljavo. Glavni pokazatelj dobrega in uspešnega izobraževanja na daljavo je bila zagotovo matura na koncu izobraževalnega leta 2020/2021. Glede na dosežene rezultate je splošno maturo v prvem roku uspešno opravilo kar 97 % dijakov, lepo poprej 94 %, leta 2019, ko še ni bilo koronavirusa, pa 90,3 % dijakov. Podobno je tudi pri poklicni maturi. To so rezultati dijakov, profesorjev in vseh, vpetih v sistem izobraževanja, tudi ministrice. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je v publikaciji za šolsko leto 2021/2022 glede na dosedanje izkušnje in spoznanja izobraževalnih procesov v obdobju pandemije covida-19 zapisala: »Prostor vzgoje in izobraževanja je pomemben sooblikovalec splošne družbene klime in kulture. Prav odziv tega prostora je tisti, ki odraža zrelost, odgovornost in razumevanje ob nastalih novih razmerah, predvsem pa zmožnost ter pripravljenost iskati najboljše možne poti za prihodnost. Na ravni vzgojno-izobraževalnih sistemov v večini držav se po Evropi in po svetu ta pot v času sobivanja s covidom-19 kaže skozi dve temeljni usmeritvi: spodbujanjem in krepitvijo pomembnosti vloge vzgojiteljev in učiteljev kot nosilnih stebrov vzgoje in izobraževanja na eni strani ter celostnega razvoja osebnosti učečih se, pa tudi njihovih staršev na drugi strani; strani; programsko in organizacijsko različne oblike tako imenovanega mešanega oziroma kombiniranega učenja, blended learning, ki odražajo zmes tradicionalnega učenja v šolskih prostorih, digitalnega izobraževanja na daljavo ter preostalih oblik izobraževanja, posebej na prostem.« Eden od glavnih namenov izobraževanja na daljavo je bil zagotovo ohranjati stik učencev z vzgojno-izobraževalnim področjem in vsebinami znotraj le-tega ter tudi vzdrževati doseženo raven znanja pri učencih, jih spodbujati k doseganju ciljev v skladu z učnimi načrti ter jih spodbujati k proaktivnemu delovanju in skrbi za znanje in razvoj. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport se je zavedala in se zaveda tudi danes, da je potrebno učencem omogočiti strokovno podporo v vsebinskem smislu in tudi podporo in pomoč pri razumevanju trenutnega družbenega stanja in odzivanju nanj. intenzivirana v komunikacija z združenji ravnateljic in ravnateljev, s skupnostmi občin, nevladnimi organizacijami, inštituti, sindikati, predstavniki dijaške in študentske organizacije, predstavniki Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, Varuhom človekovih pravic, Zagovornikom načelna enakosti, NIJZ, resornimi ministrstvi, starši. Očitek, da smo imeli v Sloveniji najdlje zaprte šole – danes smo to ponovno slišali so na ministrstvu za izobraževanje že večkrat ovrgli. Tudi v Državnem zboru smo naročili raziskovalno nalogo, ki to ovrže s številkami in grafi. Kljub vsemu opozicija to ponavlja in upa, da se bo laž, desetkrat ponovljena, vendarle prijela. Ampak dejstva so drugačna. Pomembno je poudariti, da je ministrica ves čas delovala za dobrobit otrok in mladostnikov ter za omilitev posledic epidemije na otroke in mladostnike. Prav zato je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na teh podlagah šolam in drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom posredovalo vrsto okrožnic, usmeritev in priporočil, kako naj se šole in predvsem učitelji in učiteljice ter drugi strokovni delavci in delavke spoprimejo z izzivi pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela in nudenju podpore učencem in učenkam ter dijakom in dijakinjam v času epidemije ter ob zapiranju in vračanju v šolske prostore. V podporo učiteljem in drugim strokovnim delavcem so za spopadanje z novimi pogoji na voljo različna usposabljanja in seminarji, prav tako so jim za vsa vprašanja in podporo na voljo strokovnjaki z ministrstva za izobraževanje. Ker ni bilo mogoče napovedati, kako bodo epidemične razmere v šolskem letu 2021/2022 dovoljevale izvajanje pouka v šolah, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, ravnatelji, ravnateljicami vrtcev, osnovnih in srednjih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov, glasbenih šol, dijaških domov ter NIJZ tudi za šolsko leto 2021/2022 pripravilo modele, modele, ki so temelj za organizacijo in izvajanje pouka v tem šolskem letu. Modeli so naravnani tako, da bi šole lahko ob upoštevanju zdravstvenih priporočil v čim večji meri izvajale pouk v šoli. Predvidena je tudi kombinacija pouka na daljavo in v šoli ter le v skrajnem primeru samo izvajanje pouka na daljavo. O tem je danes ministrica že govorila in pokazala. Vse načrtovane dejavnosti in predvideni ukrepi temeljijo na sedanji zasnovi slovenskega šolskega sistema, ki je opredeljen z zakonskimi in podzakonskimi akti ter s strokovnimi dokumenti. Upoštevane so tudi prostorske in kadrovske možnosti šol. Šolam in vrtcem je bilo izdano priporočilo, da pri načrtovanju in izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa upoštevajo pozitivno prakso ter priporočila, ki sta jih Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport pripravila v preteklem in predpreteklem šolskem letu. Priporočila in modeli so bili od 23. do 25. avgusta 2021, se pravi pred začetkom šole, podrobneje predstavljeni vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji pod naslovom Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti. Navedbe v interpelaciji glede neodgovornega zanemarjanja priprav na šolsko leto torej ne držijo in so zlonamerne. Z namenom pravočasnega in ustreznega začetka šolskega leta je bilo na vzgojno-izobraževalne organizacije od junija 2021 do konca avgusta 2021 poslanih 26 okrožnic ter organiziranih 14 sestankov z različnimi deležniki, od MIZŠ, NIJZ, Ministrstva za zdravje, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ravnateljev osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev do še vseh ostalih vpletenih. Kljub pandemiji in zahtevnim razmeram v vzgojno-izobraževalnem sistemu pa je delo ministrice in Vlade v tem času nemoteno potekalo tudi na zakonodajni ravni. V tem času je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Sprejetih je bilo osem protikoronskih paketov, ki so pomagali tako staršem, učencem, dijakom, študentom, vzgojiteljem kot učiteljem. Sprejet je bil zakon o brezplačnih vrtcih za drugega, tretjega in nadaljnje otroke iz iste družine, poslanski zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je po sedmih letih odpravil ustavno odločbo, vezano na neustavnost in nefinanciranje zasebnih šol. Sprejet je bil zakon o znanstvenoraziskovalni dejavnosti po več kot desetletju obljub in usklajevanj. Zato očitek, da ministrica nima odnosa do znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, ne drži. Včeraj sprejet zakon bo dogradil in okrepil sistem financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v Sloveniji ter izboljšal sodelovanje znanosti in gospodarstva. Močno prizadevanje in zavzetost ministrice za kvalitetno, uspešno javno šolstvo pa se kažeta tudi pri zagotavljanju finančnih sredstev za vrtčevsko in osnovnošolsko infrastrukturo. V prihodnjih treh letih se bo zagotovilo dobrih 115 milijonov evrov za izgradnjo vrtcev in šol po Sloveniji. Ministrica je v svoji predstavitvi pokazala graf. Videli smo, kako in koliko namenja v zadnjih dveh letih za to. Naše šolstvo nujno potrebuje ta sredstva, nujno potrebuje posodobitve, saj se vanj ni vlagalo že več kot desetletje. To kaže odnos ministrice dr. Simone Kustec do otrok in šolstva. Ker je ministrici uspelo zagotoviti visoka finančna sredstva, so ji v opoziciji spisali interpelacijo. Iz užaljenosti. Želja vseh deležnikov, ministrstva, Vlade in vseh nas, je, da se to šolsko leto, ki se je začelo v šolskih klopeh, v šolskih Verjeli ali ne, pa je to odvisno tudi od vseh nas, naše družbene odgovornosti in spoštovanja priporočil NIJZ ter odločitve za cepljenje. Vse pogostejše odzivanje ravnateljev in kliničnih psihologov v zadnjih nekaj tednih kaže na to, da se želi neodgovornost nekaterih ravnateljev in preteklih dejanj opozicije prenašati na ministrico. To je nezaslišano in nesprejemljivo. Vsak mora prevzemati odgovornost za stvari, za katere je postavljen in odgovoren. Kot bi za neodzivnost zdravstvenih domov in zdravstvenega osebja odgovarjal minister in ne direktor zdravstvenega doma. Vse uspešno zadane in opravljene naloge v Sloveniji in v Evropi ter uspešno spopadanje z epidemijo in opozicijo so ministrico dr. Simono Kustec zagotovo utrdili v prepričanju, da je v res težkih razmerah dala od sebe vse, kar je zmogla in znala. Lahko priznamo, da je bila pri tem uspešna. Poslanci Nove Slovenije smo njena prizadevanja in delo spremljali ves čas, zato ji zaupamo, da bo ministrica tako dobro delovala tudi v prihodnje. Imamo koalicijsko pogodbo, po kateri ta koalicija deluje, veseli nas, da bo na področju izobraževanja, znanosti, športa in mladine v popolnosti izpolnjena. Interpelacije poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov ne bomo podprli. Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. MOJCA Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej ministrici, obema državnima sekretarjema! V osmih mesecih že druga interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec. V tem času, v teh osmih mesecih smo naredili en velik družbeni premik v smislu dostopnosti cepiv proti covidu-19. Cepiva je dovolj in je dostopno vsem. Število aktivnih okužb, število hospitaliziranih oseb in tistih na intenzivni negi pa je doseglo takšne vrednosti, da se te odražajo v negotovosti naše prihodnosti. Na polju vzgoje in izobraževanja pa se odražajo tudi naše družbene razmere in družbena klima. To polje soustvarjamo tudi mi poslanci in tudi mi prek svojih otrok, ki so vsak dan udeleženi v procesih vzgoje in izobraževanja, lahko posamezne ukrepe vrednotimo vsak po svoje. Dejstvo pa je, da imamo dobra dva meseca po pričetku novega šolskega leta 45 tisoč aktivnih okužb s covidom, v povprečju okoli 3 tisoč 300 novih primerov okužb na dan in okoli 250 oseb na intenzivnem zdravljenju. Ob vložitvi interpelacije zoper ministrico za izobraževanje so se do danes razmere v naši družbi zaradi novega koronavirusa bistveno spremenile. Govoriti, da so bile pred dvema ali tremi meseci razmere znane, je seveda lahko, vendar te razmere nikakor niso omogočale vpogleda v trenutno situacijo. Slovenske bolnišnice so na robu zmogljivosti, celo do te mere, da potrebujejo tujo pomoč. Rešitev pa je seveda zajezitev epidemije z zmanjšanjem števila okuženih. Po oceni strokovne skupine za covid-19 je največ okužb v domačem okolju, na delovnem mestu in v vzgoji in izobraževanju. Kot smo že marca letos med obravnavo prve interpelacije ministrice za izobraževanje povedali, je prostor vzgoje in izobraževanja velik, trden in občutljiv, še posebej v zadnjem letu in pol, ko njegovo delovanje determinira covid. Zato so ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja še kako potrebni. Šolanje na daljavo v preteklem šolskem letu je nekaj, kar so uvedle številne druge države. V Sloveniji nismo pionirji tega ukrepa, kakor tudi nismo rekorderji po času trajanja določenih ukrepov, sploh ne izobraževanja na daljavo. Vendar se ne bomo ponavljali. V času trajanja izobraževanja na daljavo smo že pred meseci lahko videli, kako dolgo je ta ukrep trajal v drugih državah in kako dolgo pri nas. V besedilu interpelacije so številni drugi očitki, od ponižujočega in nestrokovnega odnosa do znanstvenoraziskovalne dejavnosti do škodljive, nespametne in politično motivirane ukinitve šole za ravnatelje. Vprašanje je, ali je zaradi različnih pogledov na isto vsebino, morebiti tudi zaradi drugačne časovnice sprejemanja znanstvenoraziskovalnega zakona, ki je nastala deloma kot posledica predčasnega odstopa vlade Marjana Šarca, deloma pa tudi zaradi potrebe po dodatnem usklajevanju s ključnimi deležniki, ministrici upravičeno očitati ponižujoč ter nestrokoven odnos na tem področju. Naj samo spomnimo, da je bil nov Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti sprejet včeraj s prepričljivo večino, z 80 glasovi za ter brez glasu proti. Naslovil pa je številne navedbe iz besedila interpelacije, ki se nanašajo na znanstvenoraziskovalno dejavnost. Kar pa zadeva združevanja javnih zavodov in skladov, je bila v preteklosti to običajna praksa, le akterji so bili drugi. Razlogi so bili različni, mnenja pa nikoli enoznačna. Glavno vodilo pri tem je navadno bila optimizacija delovnih procesov. Tudi Šola za ravnatelje ni bila ukinjena, temveč pripojena Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Iz ne tako daljne zgodovine, iz prejšnjega mandata, se lahko spomnimo podobnega primera pripojitve Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu. Pripojitev je predlagala Vlada na predlog resorja, ki so ga takrat vodili Socialni demokrati. To pripojitev navajamo zgolj primeroma, saj ni bila edina, vendar sklad še danes nemoteno deluje, kot bo še naprej deloval Zavod za šolstvo, na katerega so se prenesle vse dejavnosti in vsi zaposleni Šole za ravnatelje. Enako kot marca letos smo še vedno prepričani, da je vodenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport eno zahtevnejših v trenutni situaciji. Ko govorimo o najmlajših članih naše družbe, je prav, da se ukrepi pretresajo ter evalvirajo natančno in javno. Večkrat smo poudarili, da izobraževanje na daljavo ne more nadomestiti šolanja v šolskih klopeh. Šole niso samo prostor, kjer se otrokom in mladostnikom zgolj posreduje znanje, so tudi prostor za druženje in vzpostavljanje stikov, ki so v času odraščanja ključnega pomena za izoblikovanje osebnosti ter socialne mreže vsakega posameznika. V zadnjem letu so bile na mednarodni ravni opravljene številne raziskave, ki so pokazale, da so v času izobraževanja na daljavo nastali določeni primanjkljaji v socialno-čustvenem, gibalnem in kognitivnem razvoju učencev in dijakov. Covid ni prizadel samo Slovenije, temveč vse države po svetu. Kot smo lahko razbrali iz odgovora na interpelacijo, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zasnovalo evalvacijo poteka in učinkov izobraževanja na daljavo v času epidemije covida-19 na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja učnih ciljev in standardov znanja ter z vidika socialno-čustvenega odzivanja. V nadaljevanju bo priložnost, da ministrica tudi na tem področju poda podrobne odgovore. V tem kontekstu ne smemo pozabiti na pomen interdisciplinarnosti pri obravnavanju duševne stiske otrok in mladostnikov pa tudi vseh ostalih družbenih skupin, ki potrebujejo strokovno pomoč. Julija letos smo namreč v tem parlamentu sprejeli Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, v sklopu katerega je bilo odobrenih dodatnih 30 specializacij s področja klinične psihologije. Gre za enega pomembnejših ukrepov za omenjene skupine in pomemben korak z namenom krepitve mreže pomoči na področju duševnega zdravja. V besedilu interpelacije je na nek način skozi celotno besedilo možno zaznati slog, ki se ga uporablja za osebno diskreditiranje posameznikov in drugače mislečih. Slog in ton, ki sta se preslikala na 20 strani interpelacije, kažeta tudi na željo po drugačnem vodenju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predvsem tistih, ki so to priložnost še nedolgo nazaj imeli. Ministrica svoje delo opravlja odgovorno in vestno. Kljub epidemiji in nujnim ukrepom za zajezitev covida-19 je ministrica s svojo ekipo pripravila številne druge ukrepe, zakonske in podzakonske akte, ki sodijo v tekoči oziroma redni program, in tudi take, ki bi že zdavnaj morali biti sprejeti. Več o tem v nadaljevanju razprave. Interpelacije o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec v Poslanski skupini Stranke modernega centra ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavila Maša Kociper. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana ministrica! Pred časom mi je znanec predstavil eno tako smešno besedo, pravzaprav pojem, ki v današnjih časih najbrž ni prav dobro poznan: kakistokracija. »Z besedo kakistokracija,« je rekel, »označujemo pojem vladavine nesposobnih ali za funkcijo popolnoma neprimernih posameznikov.« Izraz naj bi izhajal iz 17. stoletja, a zdi se, da ob trenutnih vladi zopet pridobiva na svoji aktualnosti. Da ne bo pomote, ministrica za izobraževanje ni edina, za katero marsikdo meni, da ustreza tej definiciji, je pa prva od enakih, ki so bili ali bodo v kratkem še na interpelacijskem tnalu. Prva od teh, ki bodisi s pridom izkoriščajo državo kot platformo za uresničevanje lastnih ali strankarskih interesov bodisi enostavno niso dorasli svoji funkciji. Naj vas spomnim na ministra za pravosodje, za katerega nam ni uspelo izvedeti, kje in kdaj in kako je bil zaposlen pred opravljanjem funkcije, uspeli pa smo izvedeti, da je osumljen za davčno utajo. Pa na že davno samoodstopljenega ministra za notranje zadeve z avtoritativnimi težnjami, ki svoj položaj s pridom izkorišča za kadrovske čistke in politizacijo policije po meri SDS. Pa na nekulturnega ministra za kulturo, ki je dodelil javna sredstva društvu, povezanemu z neonacizmom. Pa na ministra za okolje in prostor, ki meni, da je plačevanje davkov glupo. In pa seveda na ministra za infrastrukturo, ki na področju energetike z doslej še nevidenim kadrovskim cunamijem dosega nove mejnike korporativnega upravljanja. Ampak se bom vrnila k interpelaciji ministrice za izobraževanje. Ena od ključnih nalog pravzaprav vsakokratnega ministra za izobraževanje, še posebej pa v teh kriznih časih, je vsem šolajočim in njihovim staršem vlivati upanje in zaupanje v stabilno prihodnost ter zagotavljanje varnega šolskega okolja, okolja, v katerem preživijo dobro polovico svojega časa. Danes smo tukaj zato, ker nas večina očitno meni, da ministrica Kustec tej nalogi ni dorasla. Kot smo zapisali v besedilu interpelacije, je ministrica s svojo neaktivnostjo, neprimernim in zapoznelim odzivanjem ter nejasnim in pogosto nasprotujočim si informiranjem povzročila škodo tako učečim se kot tudi njihovim staršem, družinam in družbi kot celoti. Pa to nikakor ne pomeni, da je ministrica slab človek, sploh ne. Lahko je super človek, lahko je krasna žena in mati, morda je tudi odlična predavateljica, ampak ta funkcija tukaj in zdaj v teh okoliščinah pa očitno ni prava zanjo. Glede na njeno izogibanje Državnemu zboru pa tudi srečanju z učitelji in ostalimi deležniki imamo vedno bolj občutek, da se tega zaveda tudi sama. Četudi je epidemija, ki smo ji priča, presenetila ves svet, imamo danes po skoraj dveh letih bistveno več odgovorov in možnosti pravočasnega oblikovanja ustreznih scenarijev za izvedbo šolskega in študijskega procesa. Tako teče že tretje šolsko leto, ki bo minilo v znamenju epidemije, stroka, javnost in opozicija pa še vedno opozarjajo na ene in iste težave, medtem ko se ministrica, kot že omenjeno, raje skriva pred javnostjo in je tako 14 dni pred začetkom novega šolskega leta še vedno dajala nejasne informacije o tem, kako bo potekal pouk, in v izobraževalnih zavodih še vedno nimajo ustreznih prezračevalnih sistemov, nimajo pregrad, število otrok v razredih je ostalo isto, lahko bi se uvedle prilagoditve z dopoldanskim in popoldanskim poukom in tako naprej, šolajoči se še vedno nimajo na voljo kakovostnejših mask in še bi lahko naštevali. Predlagatelji smo v sedmih točkah strnili očitke ministrici pri vodenju njenega resorja, ki so po mnenju celotne opozicije takšnih razsežnosti, da si ministrica zasluži interpelacijo in odhod s funkcije. Ker doslej ni bila pripravljena prevzeti politične odgovornosti za ne dovolj učinkovito delovanje, ji bomo opozicijske stranke ob obravnavi interpelacije že drugič nastavile ogledalo in podrobneje predstavile argumente, zakaj po našem mnenju ne more ostati na svoji funkciji. Menimo namreč, da je kljub že znanim epidemiološkim razmeram zanemarila dejstvo pomena priprav na tekoče šolsko leto tako za učence, starše kot učitelje, navodila o poteku šolskega leta bi morala biti jasna, konkretna, predvsem pa v takšnih časovnih okvirih, ki bi vsem vpletenim v učni proces omogočali ustrezno organizacijo pouka. Namesto tega sta bila tako strokovna kot zainteresirana javnost deležni podcenjujočega in včasih ignorantskega odnosa, kar je ravno tako eden od očitkov interpelacije. Temu pritrjujejo tudi stiske dijakov, ko tik pred začetkom mature niso vedeli, na kakšen način in kdaj se bo le-ta izvedla, in stiske študentov, ki so zaradi izpada študijskega procesa pričakovali rešitev v dodatnem letu študija. Tako dijaki kot študenti niso prejeli ažurnih informacij glede reševanja omenjenih problematik, predvsem pa niso bili dovolj vključeni v dialog in sodelovanje pri razmisleku o ustreznih ukrepih. Ukrepov ni bil deležen niti slovenski šport. Ne moremo prezreti dejstva, da ukrepi ministrice na področju športa temu na trenutke celo škodujejo. Škodujejo otrokom, ki so med epidemijo ostali brez telovadbe v šolah, škodujejo športnikom, ki so ostali brez treningov v klubih. Prav tako je ministrica za sprejetje metodologije, na podlagi katere bi se namenila sredstva za dezinfekcijo športnih rekvizitov, pripomočkov in opreme, za športnike najvišjega ranga potrebovala več kot pol leta. Od novembra 2020, ko je bila zagotovljena zakonska podlaga, pa vse od konca julija letos. Tako smo bili v Sloveniji priča največjemu upadu gibalne učinkovitosti slovenskih otrok, za več kot 13 %, ter 20-odstotnemu povečanju odstotka otrok s povečano telesno težo oziroma debelostjo. Posledice bodo vidne v razvoju nedejavnosti centralnega živčnega sistema in psihosocialnih posledicah otrok, ki nastajajo tudi zaradi premalo gibanja. V SAB tako ne moremo prezreti dejstva, da so otroci bili in so še vedno zaradi nastalih razmer v vse večjih stiskah, vse bolj tesnobni, jezni, nestrpni, apatični, anksiozni, v depresiji, zatekajo se celo k samomorom. Učenci so za učenje od doma porabili več časa kot prej, a žal pridobili manj znanja. Med tednom so bili zaradi šole in učenja pred računalnikom tudi po 11 ur in več. Praktično celo šolsko leto in pol so bili obremenjeni z negotovostjo, nikoli niso čisto točno vedeli, kdaj se bodo šolali od doma in kdaj v šoli in kdaj bodo to informacijo dobili. Vse to je pustilo posledice na učnem uspehu, izpadu znanja, nedoseganju učnih ciljev, vplivu na psihofizično zdravje, pogostejšem nasilju v družini. Ministrica pa vseh naštetih težav enostavno ni znala in jih še ne zna nasloviti. Največje žrtve napak bodo tako najranljivejši – otroci in mladostniki. Naj še dodam, da je Vlada pred kratkim sprejela nove ukrepe v šolstvu za omejitev širjenja virusa. Vsi učenci morajo nositi maske in začasno so, dokler ne bo večje zaloge kirurških mask, za otroke dovoljene tudi maske iz blaga. Učenci pa so pred dvema dnevoma začeli tudi s samotestiranjem. Takšne ukrepe v naši stranki pozdravljamo. Vse našteto pa je med starši in tudi šolniki povzročilo precej negodovanja. Edina merodajna oseba, ki bi v tej situaciji morala prevzeti krmilo in biti vezni člen usklajevanja različnih interesov med deležniki in ta usklajevanja opraviti tudi pravočasno, je ministrica, ki pa je v tem trenutku zopet izginila. Na vrhuncu razprave o nadaljnjem poteku šolanja je odpotovala v Pariz. V SAB razumemo, da ima ministrica tudi mednarodne obveznosti, vendar je glede na situacijo in na trenutke, ki se v tej epidemiji pojavljajo in ki so ključni za dobro izvedbo nekaterih ukrepov, nujno, da je v teh trenutkih prisoten tudi vrh ministrstva. Da je samotestiranje v šolah pred dvema dnevoma steklo gladko, se moramo tako zahvaliti predvsem otrokom, ki so dokazali, da zmorejo, ter njihovim staršem in učiteljem, ki so jih na nove obveznosti dobro pripravili. V nadaljevanju tega dnevna bomo opozicijske stranke podrobno predstavile vse točke interpelacije, ki pa so bile danes že v mojem stališču in stališčih pred mano okvirno predstavljene. Za nas v stranki SAB je med njimi najbolj ključna točka neobčutljivost in neodgovornost ministrice za duševno zdravje naših otrok in mladostnikov. Posledice morebitnega nepravilnega ukrepanja so lahko enormne in zelo daljnosežne.

Hršak, imate besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Otroci so naše največje bogastvo, so naša prihodnost. Vedno jim moramo nameniti posebno skrb. Še posebej se to izkaže v časih, kot smo jim priča danes. Epidemija koronavirusa in njene posledice so terjale davek povsod, v zdravstvu, gospodarstvu in konec koncev tudi na področju šolstva. Poslanski skupini Desus smo temeljito prebrali interpelacijo zoper ministrico Kustec. Marsikatera obtožba je bila izven njenega nadzora ali vpliva, a vseeno mora nositi del odgovornosti. Tudi tokrat ni storila vsega, kar bi lahko, da bi pouk v šolah lahko stekel karseda normalno. Učitelji in ravnatelji niso imeli jasnih navodil in marsikje zaradi zmede vsaj na začetku šolskega leta pouk ni stekel tako, kot bi moral. Šele v zadnjih tednih avgusta so se odvili sestanki z vodstvi osnovnih in srednjih šol ter vodstvi vrtcev, ki pa niso dali nobenih konkretnih odgovorov. Ravnatelji in učitelji so tako morali v zadnjih dneh temeljito pristopiti k pripravam in organiziranju pouka, saj so morali v mislih vedno imeti najslabše možne scenarije – ponovljeno šolanje od doma in dodatne obremenitve za učitelje. Ministrica bi morala vzpostaviti konkretnejši dialog s strokovno javnostjo, sindikati in predvsem ravnatelji samimi. V sodelovanju z vsemi deležniki bi se morda lahko tako bolje pripravili na pestro epidemiološko jesen. Izkušnje dela različnih podsistemov so imeli že v preteklem letu, zato bi moral biti letošnji prehod lažji. Potrebno je sicer izpostaviti, da so lanski prehod v šolsko obdobje morebiti izboljšale omejitve po obdobju dopustov, ki pa jih letos ni bilo. Vendar pa je iz vseh komentarjev, zapisov in člankov razbrati, da ta prehod nikakor ni bil lažji. Zaradi napetosti in neenotnosti med organizatorji in izvajalci šolanja posledice še danes močno čutijo učenci in dijaki. Nikakor ne moremo enačiti predajanja znanja prek računalnika in osebno. Še posebej se vse to pokaže v izvajanju nalog učencev, ki jim na pomoč priskočijo starši. Le-ti nimajo vedno pedagoških veščin in znanja, s katerim bi svojim otrokom pomagali. Marsikdaj pa se starši spet po več desetletjih seznanjajo s snovjo, ki so jo praktično že pozabili oziroma se je v tem času razvijala in dopolnjevala tako, da jo morajo praktično tudi sami usvojiti. Obenem pa je mnogo staršev delalo od doma, kar je izvajanje pouka na domu še dodatno otežilo. Kakšne bodo dejanske posledice na daljavo prejetega znanja, bodo pokazale evalvacije v prihodnjih letih. Če se nam je nekoč zdelo takšno izobraževanje na daljavo s pomočjo računalnikov in spletnih aplikacij noviteta, smo bili lansko leto soočeni z realnostjo. Tudi za otroke, ki so bili od šole oddaljeni le daljši sprehod, je šola ostala zaprta, njihove sobe pa so postale učilnice. Njihov učitelj je bil slika na ekranu in je po svojih najboljših močeh predajal znanje. Seveda je velika škoda nastala v njihovem družabnem življenju. Že sedaj se uporabljajo izrazi, kot je na primer koronageneracija. Mnogo socialnih veščin, ki jih pridobimo z odraščanjem med vrstniki, te generacije niso prejele. Duševno zdravje otrok, mladostnikov in mladih odraslih se je v tem obdobju močno poslabšalo, saj so bili soočeni z izolacijo od vrstnikov. Obenem pa starši in tudi učitelji niso prejeli konkretnih usmeritev, kako se s tem soočati. Želja po znanju je padla, saj tudi pri učenju lahko govorimo o medvrstniški motivaciji, o skupni želji po znanju. Ker se večina duševnih motenj, ki mlade posledično spremljajo v odraslo dobo, razvije že v času primarnega izobraževanja, bodo posledice koronageneracije, če se lahko tako izrazim, zelo opazne v prihodnosti. Že danes lahko spremljamo zapise opazovalcev iz sveta o rasti depresije med mladimi, kar je izredno zaskrbljujoče. Mladi so bili že sedaj pod velikim stresom zaradi dnevnih obveznosti, dodaten stres, ki ga je povzročila epidemija, pa je celotno situacijo še poslabšal. Ministrstvo bi se moralo na tem področju konkretneje povezati z vsemi deležniki, da bi situacijo vsaj omilili, če je ne skoraj preprečili. Čeprav se interpelacija tega neposredno ne dotika, je treba izpostaviti tudi umanjkanje konkretnejšega odziva v zadnjih dneh, ko se je vzpostavilo hitro testiranje v osnovnih šolah. Ravnatelji in učitelji so bili soočeni z grožnjami staršev in prepuščeni sami sebi. Minister za izobraževanje bi moral biti prvi, ki bi se postavil njim v bran. Veliko se je v času epidemije govorilo tudi o gradbenih pomanjkljivostih v šolah, tako imenovanih prezračevalnih sistemih. Seveda na tem mestu ne moremo dati polnega očitka samo ministrici Kustečevi, saj so že v preteklosti pristojni ministri imeli možnost tehničnih rešitev in ureditev šol tudi na tem področju. Strokovnjaki so že več let opozarjali na možnost epidemičnih bolezni,

Stroški, ki so nastali zaradi nakupa nujne opreme za izobraževanje na daljavo, so še posebej ogrozili materialni položaj socialno ogroženih družin. Ministrstvo za izobraževanje na tem področju ni naredilo veliko, da bi se približalo s pomočjo tistim, ki si računalnikov in drugih delovnih naprav praktično niso mogli privoščiti. Cene so v tem obdobju sunkovito porastle, saj je bilo povpraševanje veliko. Ministrstvo za izobraževanje bi moralo konkretneje sodelovati z drugimi resorji in morda celo omejiti prodajne cene produktov v odnosu do predkoronskega časa. Zaradi vseh teh dodatnih stroškov so se tako socialne razlike med učenci, dijaki v tem času še bolj izpostavile, kar je vodilo v dodatno stigmatizacijo med mladimi. Odgovornosti za vse to sicer ne moremo pripisati le eni osebi. Vsak od nas je vsaj malo odgovoren za trenutno stanje, bodisi zaradi objave na družbenih omrežjih, ki nasprotuje nošenju mask otrok v šoli, spodbujanja k protestom v času zdravstvene krize bodisi zaradi komunikacije v Državnem zboru, kjer se je marsikdaj podcenjevalo realno stanje. Naj ne bo pomote, smo v času velike zdravstvene krize. V bolnišnice smo napotili vojake, ki bodo pomagali preobremenjenemu zdravstvenemu osebju, hkrati se pogovarjamo tudi o pomoči iz tujine. Naša neenotnost pri soočanju z epidemijo je vidna tudi na terenu med ljudmi. Sprejeti bomo morali, da se je potrebno za uspešno premaganje zdravstvene krize marsičemu odpovedati. Tudi svoje otroke vzgajamo v duhu, da življenje lahko prinese težke preizkušnje, iz katerih pa izidemo močnejši, če se pravočasno odzovemo in sodelujemo. V Poslanski skupini Desus bomo končno odločitev o podpori ali nepodpori interpelacije sprejeli po opravljeni razpravi. Želimo namreč slišati konkretne odgovore na očitke v interpelaciji in končno tudi načrte ministrstva, ki jih bodo bodoči šolski ministri morali upoštevati, če se bodo še kdaj srečali s podobno situacijo, v kakršni smo danes. Hvala. lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavila Janja Sluga. Izvolite. Dovolite mi, da najprej med nami pozdravim ministrico za izobraževanje, znanost in šport. Obžalujemo, če je zaradi današnje interpelacije morala zamuditi kakšno mednarodno srečanje, na katerem bi verodostojno zastopala Ministrice ne vidimo prav pogosto niti tukaj v parlamentu, bolj pogosto videvamo njene tri moške državne sekretarje, še manjkrat pa jo vidi slovenska javnost. Zato tudi ne more biti tako zelo vesela današnje priložnosti, da bo pojasnila, kaj počne, ker te priložnosti je imela vsak dan. In ravno to je naš glavni očitek. Pariz, Bruselj, Tokio, službene aktivnosti na mednarodnem parketu in nesposobnost kloniranja. Pa to dejstvo niti ne bi bilo posebno, razen nesposobnosti kloniranja, če bi živeli v običajnem času. V običajnem času bi lahko celo rekli, da so ministri kot nogometni sodniki – če se jih ne opazi, potem so svoje delo opravili dobro. A ne živimo v običajnem času. Živimo v času velike krize, zdravstvene, družbene in kot posledica nedelovanja ministrstva tudi izobraževalne. Ne bom se spuščala v podrobnosti vsebine današnje interpelacije, ker sem že po uvodnih nagovorih prepričana, da bodo kolegi sopodpisniki podrobno argumentirali vse, kar se v njej očita. Poudariti pa želim, da bodo posledice nedelovanja ministrice in ministrstva dolgoročne. Za takšen način se ministrica ni odločila iz strokovnih vzgibov, še manj zato, da bi sledila političnim usmeritvam svoje matične stranke. Zdi se, da se je za takšen način delovanja odločila kvečjemu zato, da bi ubogala svojega prvega šefa in interese njegove stranke. Vse druge racionalne razlage žal niso možne. Se je pa za to odločila v času, ko so otroci in mladi najbolj potrebovali podporo sistema, tudi zato ker je premnogi žal niso dobili doma od svojih staršev. V času, ko je šolanje na domu postalo pravilo namesto izjema, v času, ki je zaznamoval vsakega od nas, mlade pa zaradi omejitev še toliko bolj, v tem času ministrice ni bilo nikjer. Oziroma bila je, bila je v tujini dostopna prek videokonferenčnih povezav. Če si lahko dovolim nekaj ironije, bi rekli, da bi namesto današnje interpelacije lahko ministrico za izobraževanje razglasili, v narekovajih seveda, za »pogrešano« osebo. Pred razglasitvijo epidemije smo poslušali fraze, da bodo otroci in mladi, ki se izobražujejo, zadnji v lockdownu in prvi, za katere se bo ta lockdown sprostil. Bilo pa je ravno nasprotno. Ko so mladi sami javno zahtevali svojo z ustavo zagotovljeno pravico do izobraževanja, pri tem pa upoštevali vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, so bili kaznovani. Ministrica pa je v glavnem molčala. Vmes je mimogrede pomodrovala tudi o prvih korakih vstopanja v svet odraslosti, potem pa spet molčala. Molk v tem primeru pomeni tudi neprestano prelaganje odgovornosti na zdravstveno stroko in neprestana stališča v smislu »poglejte, odloke je pripravilo Ministrstvo za zdravje«. Tega zadnjega smo bili deležni tudi danes v celotni uvodni obrazložitvi ministrice. Molčala je še velikokrat pred tem in tudi po tem, ko smo ob sprejemanju zakonov PKP na mizo prejemali politično motivirane predloge o služnem podaljševanju akreditacij, o izenačevanju splošne in poklicne mature in s tem nižanju splošnega znanja in enačenju tistega, kar je neenako, o podržavljanju in s tem financiranju zasebnih visokošolskih zavodov, o zapiranju vrat tujim študentom zaradi kapric notranjega ministra in še bi lahko naštevala. Težko je razumeti tako radikalne premike, še posebej, ker ministrico Kustec poznamo iz nekih prejšnjih časov, ko je bilo njeno razumevanje tega, kako šolski prostor zaščititi pred parcialnimi političnimi interesi, levimi in desnimi, na mnogo višji ravni, kot je danes. Še posebej danes, ko se očitno ponovno v obliki političnih daril podeljujejo koncesije zasebnim visokošolskim zavodom oziroma študijskim programom in njihovim predavateljem. Ponovitev vaje iz časa druge Janševe vlade, tokrat na plečih ministrice Kustec, ki molči ali pa takšne poteze celo zagovarja. Še nekaj besed o upravljanju šolskega prostora v času epidemije. Ko je bil čas, da se šolski sistem temeljito pripravi na letošnji jesenski ponovni izbruh epidemije, ki ga je zdravstvena stroka ves čas napovedovala in pričakovala, se je ministrica raje odpravila na izlet na olimpijado v Tokio, jeseni še na srečanje v Pariz. Po vsem tem sodeč morda interpelacije sploh nismo usmerili na pravo osebo, saj ministrstvo očitno vodijo neki drugi ljudje. Zdravstvena stroka je vsaj poskušala in še poskuša, uradno ali neuradno, Vladi svetovati, kakšni ukrepi bi bili najbolj učinkoviti za zajezitev epidemije. Da ta vlada njihovo mnenje slabo upošteva, je seveda popolnoma druga zgodba. Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predvsem pa od ministrice, katere primarna pristojnost in dolžnost je skrbeti za čim bolj kakovostno izobraževanje, pa nič. Skoraj dobesedno nič, razen ponovno avdiovideo konferenc in besed o tem, v kako težkem času živimo. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport očitno tudi ni sposobna uveljaviti stališč stroke glede izobraževanja, še posebej ne v času krize. Ni sposobna uveljaviti niti nekaterih svojih pogledov na izobraževalne procese. Potemtakem lahko le ugotovimo, da take ministrice v Sloveniji ne potrebujemo. In kot sem poudarila na začetku, bodo posledice te fizične, virtualne in predvsem mentalne odsotnosti ministrice dolgoročne. Cela generacija mladih bo zaznamovana zaradi omejenih socialnih stikov, zaradi številnih psiholoških problemov ob lockdownu in zaznamovana tudi z manj kakovostnim izobraževanjem. Če ministrici ta dejstva niso pomembna, pa morajo biti pomembna vsem nam. Samo upamo lahko, da je v Parizu potekala razprava vsaj o tem, zakaj imamo Slovenci po raziskavah Eurobarometra najslabše mnenje o znanstvenikih v vsej Evropski uniji. V največjem deležu menimo tudi, da so znanstveniki ozkogledi in nemoralni. Ali razprava o tem, zakaj so bile v Sloveniji šole tako dolgo zaprte in s kakšnimi posledicami se bomo zato morali soočiti ali kako bomo te posledice omilili. Ali pa razprava o tem, kako epidemija vpliva na naše športnike in kako je ministrica pripomogla k reševanju tega dela širše družbeno-epidemiološke krize. In samo upamo lahko, da je ministrica o teh vprašanjih v Parizu zavzela kakšno stališče. Če ne, pa vsaj dobro prisluhnila tistim, ki so dokazano na podlagi številk precej boljši kot mi. Spoštovana ministrica, kar nekaj let smo bili strankarski kolegi in številni smo bili prepričani, da smo člani stranke, ki zagovarja liberalne vrednote, ki temeljijo na svobodi posameznika. Kar nekaj nas je spoznalo, da je stranka zagovarjanje teh vrednot v zadnjem času opustila na račun bonitet nekaj posameznikov, ki jih uživajo kot člani te vlade. In v tej vladi ste se sami popolnoma podredili patriarhalnemu diskurzu, kjer se od žensk očitno pričakuje samo slepo pokorščino. Dejstvo pa je, da poznamo vaš način razmišljanja, in zato smo prepričani, da ste kot ministrica molčali in molčite tudi takrat, ko se sami pri sebi ne strinjate z odločitvami, ki jih je in ki jih še sprejema ta vlada ali njen paterfamilias. In bile so in so še slabe odločitve, mnogo njih. Prepričana sem, da se ministrica veliko tega, kar sem povedala, zaveda tudi sama. Seveda ne pričakujemo, da bi to priznala javno. Bi pa želela ministrici predlagati dejanje, ki bi ji omogočilo, da ohrani vsaj nekaj osebnega dostojanstva – odstopite še pred današnjim glasovanjem. Prav bi bilo tako. Nam s kolegi pa ne preostane drugega kot to, da v nasprotnem primeru interpelacijo podpremo, ker je utemeljena v vseh sedmih točkah. Prvič: opustitve dolžnega ravnanja z neodgovornim zanemarjanjem priprav na novo šolsko leto v znanih epidemičnih razmerah. Drugič: neustrezen odnos do strokovne in zainteresirane javnosti ter nesposobnost usklajevanja epidemioloških ukrepov. Tretjič: favoriziranje parcialnih političnih interesov na področju visokega šolstva in znanosti. Četrtič: zanemarjanje področja športa v času epidemije. Petič: nezadosten interes za duševno in telesno zdravje otrok in mladine.

podpredsednik, spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi! Veliko pred epidemijo smo poslušali pobude z več strani, da je šolski sistem treba nujno reformirati. Če smo realni, je vse od Gabra dalje in predvsem zaradi njega šolski sistem šel samo navzdol. Spomnite se svojih otroških dni, ko je kdo omenil, da bo treba k ravnatelju, pa se je doma že šiba namakala. Sedaj pa otroci pošiljajo učitelje na sodišče, ker naj bi jih maltretirali. Če smo se še leta nazaj lahko hvalili, da iz naših šol izhajajo najboljši kadri, lahko zdaj na Eurostatu beremo porazne rezultate za Slovenijo. Smo nepismeni, ne verjamemo v Darwinovo teorijo, verjamemo pa fotosintezi. Dejstvo je, da je skoraj nujno potrebna reforma šolskega sistema, pa ne zaradi interpelirane ministrice, ampak zaradi napak, narejenih v preteklosti. Epidemija je marsikaj postavila na glavo in vse nas postavila v zelo težko situacijo. Šolanje na daljavo so tako starši, otroci kot učitelji dojemali drugače. A z malo prilagoditve dejanske komunikacije s šolo in tudi drugimi starši je bilo šolanje na daljavo znosno. Ko berem interpelacijo, se mi resnično zdi, da smo prej imeli odlične šole, v katerih ni bilo medvrstniškega nasilja, otroci so hodili na vse mogoče dejavnosti in šole v naravi, imeli so vrhunsko opremo, šolski okoliš. Če vam je všeč ali ne, je šolanje na daljavo premaknilo marsikaj svetlobna leta naprej, vse tisto, česar se prej v 10 letih ne bi zmogli dogovoriti. Pokazalo se je, da je digitalizacija v šolah nujna, in tudi učitelji so se morali na hitro naučiti vse tisto, kar so poprej vestno zavračali. Če kaj, je ta šola na daljavo pokazala, kateri učitelji so kos svojemu delu in kateri so obstali v nekem času. Jasno se je pokazalo, da delo učitelja ne obsega zgolj nekih 20 ur na teden, kot nekateri mislijo, ampak preko osem ur na dan. Pokazalo se je tudi, kateri učitelji so ostali v času diapozitivov in prosojnic, kateri pa so dojemljivi za spremembo in jim digitalizacija Če se obregnem samo še ob očitek, da ministrica ni dala navodila za odprtje novega šolskega leta. Ali se spomnite, da so v naših časih okna odpirali brez vednosti politike, brez vednosti staršev, pa smo vsi preživeli, kakor vidim sedaj. Očitno pa bi radi sedaj šole prezračevali s klimatskimi napravami od prijateljev, da bo zopet nekdo lepo zaslužil. Torej, kakšna navodila bi ministrica morala dati šolam? Ali nimamo podrejenih oziroma zaposlenih, ki so na ministrstvu že dlje časa kot ona? Nekateri so vsaj že 20 let. Ne bom se spuščal v to, katera politična opcija je. V nedogled bi lahko našteval neumnosti, ki so spisane v tej interpelaciji. Večina očitkov ima izvor v prejšnjih vladavinah ministrov in zaposlenih na ministrstvu. Nerealno je pričakovati, da bi ministrica, ki se je morala še soočati z epidemijo, reševala že leta nerešene probleme. Že leta se v šole pritlehno vpleta ideologija LGBT prek literature in tudi samega učnega načrta. Vrsto let se šole soočajo z medvrstniškim nasiljem, pa se vse raje pomete pod preprogo. Albanski in romski otroci ustrahujejo naše otroke, pa je menda to obvezen del odraščanja oziroma šolanja, vsaj tako menijo v Šentjerneju. Ogromna razlika med šolami je v znanju in pristopu do NPZ. To, da v nekaterih šolah od otrok zahtevajo srednješolsko znanje, ko v drugih delijo dobre ocene kot za šalo, že ptički čivkajo. To, da šole tekmujejo o tem, katera šola bo imela najboljše rezultate na NPZ, tudi vemo. V marsikateri šoli so slabšim otrokom naročili, naj ostanejo doma, ko se piše NPZ, da bodo rezultati boljši. Se še spomnite, da je nekaj let nazaj zaokrožil seznam šol po kakovosti, ki je bil narejen na osnovi NPZ? Težava je tudi v tem, da se vse več otrok usmerja v gimnazije in premalo v strokovne oziroma poklicne šole. Tukaj pa so apetiti staršev, češ da bo njihov otrok manjvreden in da ga bo okolica začela počasi obravnavati, kot da se delijo na pametne in nepametne. Danes se starši vsakega otroka, ki konča osnovno šolo, šolo, že ukvarjajo s tem, v katero srednjo šolo bo šel, da se bo lahko vpisal na fakulteto. Zaradi tega se je razvrednotilo visokošolsko izobraževanje. To je področje, o katerem bi morali danes govoriti, ne pa o nekih namišljenih očitkih. Morali bi se pogovarjati o tem, zakaj so se standardi v šoli znižali, v šoli znižali, zakaj se otroci z biologijo srečajo šele v osmem razredu, kaj se je zgodilo s tehniko, športno vzgojo, gospodinjstvom, etiko in mogoče bi lahko še kaj našel. Mogoče bi lahko rekli še kaj o tem, zakaj se cene delovnih zvezkov v osnovnih šolah razlikujejo tudi do 100 evrov in kako to, da ima vsaka šola svojo vrsto učbenikov. Že sedaj vam povem, da predloga, ki ga pripravljate – da naj bi se v svetih zavodov šol povečalo število predstavnikov političnih strank s tri na pet – ne bom podprl. Politika pa res ne sme vplivati na izbiro učbenikov in delovanja šole. Učitelji so tisti, ki bi morali izbirati ustrezno delovno gradivo, konec koncev oni delajo z otroki in so za to usposobljeni. Če imamo v šoli v Krškem eno gradivo, v Mariboru drugo, v Ljubljani tretje, se potem nivo znanja v srednji šoli zelo razlikuje. Kako bo potem dijak, ki je pridobil manj znanja v osnovni šoli, dosegel podoben uspeh kot njegovi sošolci? Nekatere šole celo pravijo, da delovnih zvezkov ne potrebujejo. Drugod nabavljajo najdražje, ki jih niti ne potrebujejo in ne uporabljajo. Na ministrstvu bi morali poskrbeti za poenoten sistem učbenikov in delovnih zvezkov po celi Sloveniji. Imam občutek, da so nekateri zaposleni na ministrstvu izgubili pravo pot, seveda ker so zlobirani s strani … Končajte stavek sami. Pa prosim, ne me prekinjati, gospa Sukičeva, ko imam stališče, za repliko. Hvala.

Zato vas prosim, da opozorite poslanca, ki si je privoščil homofobijo, ksenofobijo in rasizem v svojem stališču. A je parlament prostor za takšne izjave, za takšno podžiganje? To je nezaslišano. Zato prosim, da ukrepate, ne da ste čisto indolentni tam in vam je vseeno. Vi ste tisti, ki morate ta trenutek ščititi integriteto tega zbora. Res vas prosim, da ga opozorite. Hvala. Spoštovana gospa Sukič, to ni postopkovni predlog. Tukaj puščamo svobodo govora. Vse pa pozivam Hvala lepa Spoštovani, ponavljam zahtevo. Podučite se, kaj je svoboda govora in kaj je sovražni govor. Sovražni govor je takrat, ko ti s svojim govorom posežeš v svobodo drugega na način, da ga ogrožaš. To, kar je poslanec govoril, je podpihovanje, ogroža določene manjšine v družbi, kot so Romi, kot je skupnost LGBT. To je bilo vse omenjeno tukaj v tem stališču. In to, kakšen nivo je v tem državnem zboru, je nezaslišano. Zato prosim, da vsaj vi razločite, kaj je svoboda govora in kaj je sovražni govor. Ker po tej logiki potem ne razumem, zakaj smo včeraj v Kazenski zakonik dali tisto, kar smo dali. Potem lahko vsak reče vse. Ne pa, da smo včeraj tukaj modrovali in opletali s tem, kaj so grožnje in kaj niso grožnje, tukaj si pa lahko poslanec privošči. Poslanec, ki je nekoč izjavil na seji, da je treba migrantom dati šus v glavo, danes nadaljuje to isto zgodbo. Tako da prosim, da reagirate. Hvala. Spoštovana gospa poslanka, sejo vodim jaz in o tem odločam jaz kot predsedujoči. In če s katere strani prihajajo žaljivke, se ve, s katere strani. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, gospa Mojca Škrinjar … Se

albanski otroci in romski otroci zgražajo in maltretirajo slovenske otroke – če je to za njo normalno, da se v šoli dela, potem naj gre v šolo pa jih miri! Hvala. Spoštovani gospod poslanec, to ni postopkovno vprašanje. Prosim in pozivam vas vse skupaj, umirimo besedni zaklad. Gospa Škrinjar, imate besedo, izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane državljanke in državljani! Pred nami je že druga interpelacija ministrice za izobraževanje dr. Simone Kustec. Vložile so jo nekatere stranke opozicije s prvopodpisanim poslancem dr. Matejem Vatovcem. Interpelacija se ne razlikuje bistveno od prve interpelacije. Očita, da so bili otroci, učenci in dijaki predolgo doma, da so bili zaradi tega trajno oškodovani, da so narasle neenakosti med njimi, da ministrica ni imela načrta za ravnanje ob začetku leta o pandemiji. Očitajo, da ni bilo dovolj računalnikov za otroke na domu, očitajo kaotičen neorganiziran pouk na daljavo, nezadovoljivo komuniciranje, ministrstva z ravnatelji, ki so očitali, da nimajo sistema, kako ravnati kadar v kraju ni interneta, kaj storiti, ko domače okolje ni dovolj podporno. Slednje je učilo tudi SVIZ, Sindikat vzgoje in izobraževanja, pri tem pa opozoril tudi na to, da bi morali imeti tehnične prepreke v šolah, da se virus ne bi prenašal ter predlagal, tako kot že vse stranke opozicije, da bi šole morale imeti ustrezno prezračevanje – umetno. V interpelaciji je dobršen del prostora namenjen prepričevanju o nujnosti umetnega prezračevanja v šolah, očita se, da ministrica posega v prioritete raziskovalnih tem, da ni pripravljenega Zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter da je ministrica pokazala ponižujoč odnos do šolnikov, češ da ima slabo komunikacijo z njimi. Ministrica v svojem odgovoru argumentirano zavrne vse očitke. Nenazadnje pa je tudi javnost spremljala njeno delovanje kljub na splošno pomanjkljivem poročanju osrednjih medijev o obvladovanju epidemije ter vladnih ukrepih, saj so ti večji del časa posvetili poročanju in pritrjujočem komentiranju protestov in upora proti ukrepom. K protestom pa je pozivala prav ta opozicija, ki danes vlaga interpelacijo, ko je pozivala za šolo brez mask, ter kolesarila s protestniki v času, ko so bili shodi prepovedani. Menimo, da so bili ukrepi v vzgojno-izobraževalnih institucijah ustrezni. Šole so izvajale pouk na daljavo. Torej nikakor ne drži, da pouka ni bilo. Dolžina pouka na daljavo je bila primerljiva s povprečjem v Evropi. Na spletu je Unescova spletna stran, kjer najdete zaprtje šol oziroma pok na daljavo po samih državah. Slovenija se umešča med nekako povprečje slovanskih držav. Če pogledate, je imela Poljska 43 tednov zaprte šole oziroma pouk na daljavo, Litva 45, Češka 46, Slovenija 47, medtem ko so bile države v njeni tako rekoč neposredni bližini zaprte še dlje. Bosna in Hercegovina je bila zaprta 49 tednov, Makedonija 54 tednov. In vemo, da mnogi delavci prihajajo tudi od tam, da je še mnogo migracij med državami nekdanje Jugoslavije. Torej gre za to, da je ocena pravzaprav o stanju pandemije oziroma o stanju obolelih verjetno na nekem območju zelo podobna. Nekaj časa je presegala Slovenijo po zaprtju šol tudi Grčija, Turčijo je ta trenutek podatek o tem, da je imela 49 tednov zaprte šole. Nemčija je imela 38 tednov zaprte šole, torej manj kot Slovenija. Nihče pa ne poudarja tega, da je to nominalno, da pa je kadarkoli je kdorkoli zbolel oziroma bil pozitiven v oddelku v Nemčiji, je šel cel oddelek v karanteno. In ta trenutek, ko gledate, da je bilo zaprto 38 tednov, od tega je treba tudi odšteti vse tiste šole in oddelke, ki jih je bilo izjemno veliko, ko so bili doma. Torej, statistika je statistika, dejstva so pa dejstva. Nemčija, če pogledate, je imela zelo zelo veliko časa zaprte šole oziroma oddelke. Potem pravijo v interpelaciji, da šole in starši in otroci, učenci, dijaki niso bili dovolj hitro obveščeni o tem, kako bo potekal pouk. Ministrstvo za izobraževanje je pripravilo zloženko z opisom modelov pouka, ki je bila dostopna vsakemu šolajočemu. Izbira modela je temeljila na ugotovljenem številu okužb in odločitev za model, ki naj bi bil izveden, ni mogla biti sprejeta dolgo pred to ugotovitvijo. Torej ne morete junija sprejeti odločitve o tem, kako bo tekel pouk 1. septembra, če ne veste, kakšno bo stanje v epidemiji. Pripravljeno je bilo vse, povedano je bilo vse in ravnatelji so za to, da organizirajo pouk, da so pripravljeni na vse možne variante v skladu s temi modeli. Prav tako je v interpelaciji predlagan ukrep s tehničnimi pregradami, bi jih bilo seveda potrebno dodatno čistiti. Po mojem mnenju pa bi učenci in dijaki teh pregrad ne sprejeli dobro. Moramo vedeti, da ko bi nameščali med učence, dijake pregrade, plastične pregrade na mize, bi te plastične pregrade bilo potrebno očistiti vsak dan po zaključku pouka, tako kot vse ostale površine, kar pomeni dodatno – kar dodajte še zraven številu šolskih klopi število teh pregrad. Nemogoče je to očistiti s tem kadrom, ki je na razpolago v šoli, razen če bi zaposlili še enkrat tolikšno število čistilnega kadra. Poleg tega pa tudi ni jasno, ali je dejansko to tako zelo učinkovito, kot je učinkovita maska, ki je ves čas na obrazu. Mi seveda mislimo, da je bil ukrep z maskami pravilen. O prisilnem prezračevanju pa lahko rečemo le to, da poslušamo o tem že od zgodnje pomladi in da se to vprašanje vendarle ponavlja celo na več odborih v debatah in tudi v interpelaciji. Zato menimo, da to lahko kaže celo na neke znake korupcije. Zakaj vendar vsiljevanje? Pri prisilnem prezračevanju vemo, da je potrebno v operacijskih dvoranah in da je za to potrebna velika, velika investicija. Namreč, gre za to, da če imate zelo enostavno prezračevanje, se virus lahko še hitreje širi kot sicer. Torej potrebujemo izjemno vrhunsko tehnologijo, da ne bi dosegli nekaj popolnoma drugega. To seveda v šolah ni potrebno. Potrebno ni zato, ker imajo šole protokol prezračevanja, ta protokol je jasen in dejstvo je tudi, da zaradi tega nihče ne trpi. Dandanašnji pouk je drugačen. Ni več pretežno sedeč, učenci, dijaki se gibljejo, so, bi rekla, v nekem raziskovalnem razpoloženju, saj tako mora biti. Res pa je, da se šole med seboj razlikujejo, vendar prav vse imajo učitelje, ki prihajajo s fakultet, ki so bodisi v Mariboru, Ljubljani ali Kopru in kjer so programi akreditirani in kjer se učitelji naučijo oziroma študenti se naučijo modernih metod pouka. Tiste metode, ki smo jih bili deležni mi ali naši starši, so že zdavnaj mimo. Rečeno je bilo, da ni bilo nobenih študij o tem, kako pravzaprav so dojeli oziroma kako se to pozna, to zaprtje šol pozna na naših učencih in dijakih. To seveda ne drži. Nacionalno preverjanje znanja je najširša možna študija, kajti pišejo jo vsi učenci v šestem in devetem razredu. To nacionalno preverjanje znanje je pokazalo, da je znanje dobro in primerljivo s preteklimi leti. Drugi preizkus. Najboljša analiza in nihče ne more narediti boljše analize, je matura – ali je to poklicna ali je to splošna in zaključni izpit. Vsi, ki zaključujejo srednjo šolo, morajo to opraviti, sicer ne dobijo spričevala. Matura je pokazala dobro znanje. Ne na koncu, ne nazadnje pa je treba povedati tudi nekaj o mednarodnih tekmovanjih. Pravkar je mladinska reprezentanca šahistov dosegla izjemne uspehe na mednarodnem nivoju. Torej gre za to, da je bil pouk na daljavo drugačen, da je povzročil pri nekaterih učencih in dijakih občutke osamljenosti, tega ni moč zanikati, vendar pa ni povzročil vrzeli o znanju. Očita se, da ministrica ni sprejela dovolj normativnih aktov. Povedala je, da je bil sprejet Zakon o vrtcih. Povedala je, da je bil sprejet Zakon o otrocih s čustveno-vedenjskimi motnjami,

Medtem ko ga vlada Marjana Šarca v mirnih okoliščinah nikakor ni mogla pripraviti v letu in pol, ga je aktualna ministrica kljub epidemiji in neprestanem oviranju opozicije pripravila in uspešno pripeljala do sprejetja v Državnem zboru v enakem obdobju, tako rekoč z eklamacijo vseh deležnikov. Zakon med drugim uvaja najvišje telo, Razvojni svet, na državni ravni, ki v skladu s tem, da je znanost pretežno financirana z javnimi sredstvi, nalaga raziskovalnim inštitucijam preko Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije tudi nacionalno pomembne raziskovalne naloge. Zato nikakor ni nenavadno, da je ministrica usmerjala te naloge tudi v covid obdobju. Ministrica je ustrezno naslovila tudi internacionalizacijo šolstva, skrbela je za primeren položaj športa in posebej je potrebno izpostaviti njeno skrb za financiranje dejavnosti. Še nikoli v zgodovini Slovenije ni bilo, pa tudi mislim, da prej ne, ko smo bili še v skupni državi, to pa sploh ne, ni bilo za to področje namenjeno toliko sredstev tako za znanost in visoko šolstvo kot tudi za osnovno šolstvo, srednje šolstvo in vrtce in nenazadnje je izkazala tudi izjemno pozornost za športno infrastrukturo. V proračunih je namenjenih 45,2 milijona evrov za investicije v vrtce. Gre za 55 vrtcev v 55 občinah. Ponavljam, občine so dolžne same zagotoviti vrtčevsko vrtčevsko infrastrukturo, vendar država to lahko sofinancira. Nikoli še doslej ni bilo toliko denarja namenjenega za predšolsko vzgojo. Mimogrede naj povem tudi in obudim spomin, da se bodo spominjali tudi starši, ki sedaj so razbremenjeni plačila za drugega in naslednje otroke v vrtcu. Tudi to je plod tega mandata. Nadalje. 67,2 milijona evrov je namenjenih za osnovno šolstvo. Tudi tukaj je občina tista, ki mora sama zgotoviti infrastrukturo. Torej, sama naj bi zgradila stavbe, vendar država lahko – lahko – sofinancira. Ta »lahko« je bil viden v prejšnjih vladah v tem desetletju, tam od leta 2012–2013 dalje ni bilo soinvestiranja. Danes je na seznamu kar 69 osnovnih šol v 68 občinah, ki jih bo država sofinancirala s 67,2 milijona evrov v mandatu te ministrice, dr. Simone Kustec. Zapomnite si to! 1,7 milijona evra je namenjenih za investicije v šolstvo narodnosti. Gre za dva objekta v dveh občinah. To ni malo. 4,1 milijona evra za investicije v športne objekte. Gre za 50 objektov v 50 občinah. Za visoko šolstvo je v obdobju 2018–2021 bilo namenjenih 33,5 milijona in in za raziskovalno dejavnosti 9,7 milijonov. Včeraj smo sprejeli zakon, po katerem bo najmanj en odstotek BDP namenjen za znanost. To je res zgodovinski dosežek, zapomnimo si to! V tem mandatu je prvič po dolgotrajnih prošnjah prakse in pa potrebah javnosti zagotovljenih več vpisnih mest za študij medicine in informatike, za zdravnike, ki jih potrebujemo, pa jih nismo imeli in jih nimamo dovolj. Ta vlada, ta ministrica je zagotovila večji vpis. Ni za pričakovati, da bomo lahko z uvozom drugih zdravnikov iz drugih držav zapolnili vrzeli. Namreč, tukaj so jezikovne ovire. Po drugi strani pa spet, če odhajajo naši zdravniki zaradi boljših plač v druge države, potem prihajajo zdravniki iz držav, kjer imajo manjši standard, k nam. Ali se vprašamo, kaj bo pa z njihovimi ljudmi tam? Torej, odgovor ni, imeti, imeti, uvažati zdravnike, odgovor je, izšolati zdravnike. To je zagotovila z večjim vpisom tudi ministrica in ta vlada. Poslušali smo o slabi komunikaciji in celo slabem pouku na daljavo. To mirno izjavi gospod Aljaž Kovačič, ki je spomladi pihal na dušo, lani spomladi pihal na dušo učiteljem, kako zelo dobro so izvajali pouk. To pa najbrž ni lepo, da za potrebe politike takole spreminjaš stališče. Ministrici se očita ukinitev Šole za ravnatelje. Prvič, Šola za ravnatelje ni bila ukinjena. Šola za ravnatelje je bila iznajdena v zgodnjih 90. letih, točno v letu 1991, ko je Zavod za šolstvo pripravil zelo kakovosten tečaj, večtedenski tečaj za ravnatelje, kjer so usposabljali ravnatelje za vodje tako na področju financ, kot komunikacije, kot tudi didaktike in dela z ljudmi. Od tu dalje se je nekoč verjetno zazdelo, da je dobro, da bi nastala posebna pisarna – direktor, tajnica in fikus – in nastala je Šola za ravnatelje. Res iz vsega srca pozdravljam, da se je to vrnilo v okrilje Zavoda za šolstvo. Morate vedeti, da je ob več kot 20 tisoč zaposlenih v osnovni šoli in več kot 10 tisoč zaposlenih v vrtcih pa v srednjih šolah, številka, ki se bo kmalu približala kmalu kakšni tisočici, in to so zaposleni ljudje v zavodih, ki podpirajo vzgojo in izobraževanje. To je Zavod za šolstvo, to je Pedagoški inštitut, to je Center za poklicno izobraževanje, to je Šola za ravnatelje, to je Andragoški center, to je Republiški izpitni center, to je Center za obšolske dejavnosti. Vidite, marsikaj tega bi bilo še dobro pripojiti Zavodu za šolstvo, in to upam, da je to šele prvi korak, kajti razdrobljeno znanje ne koristi nikomur. Ravno znanje, združeno v enem zavodu, in pa sinergija idej daje dodano vrednost. Ministrici je bilo rečeno, da ni naredila nič za odpravo posledic dolgotrajnega šolanja. Moramo vedeti, da v naših šolah delujejo svetovalne službe. To ni samoumevno. Po državah, tudi bogatejših od nas, nimajo tako dobre podporne službe, kot jo imamo mi. In svetovalna služba je tista, ki se mora ukvarjati z ranljivimi skupinami v šoli, s tistimi, ki imajo težave tako na psihološkem kot na socialnem področju. S tem v zvezi tudi tečejo projekti na Zavodu za šolstvo, ki tudi podpira to dejavnost. Torej, če vi tega ne veste, to še ne pomeni, da tega ni. Poleg tega imamo Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Še preden je otrok diagnosticiran kot otrok s posebnimi potrebami, ga obravnava šolska svetovalna služba, staršem pa se tudi da napotke, na katere zunanje inštitucije se lahko usmerijo, kjer poiščejo pomoč. Imate različne svetovalne centre in imate tako na medicinskem področju kakor tudi na psihoterapevtskem področju. To vse svetovalne službe delajo. Če vi tega ne veste, potem to še ne pomeni, da tega ni. Torej rečem lahko, da če kaj, je bila največja pozornost te vlade usmerjena ravno v šolstvo – poleg zdravstva. Če grem še k temu, kako so bili starši in učitelji in vsi zadovoljni z ukrepi ministrstva. Glejte, če bi bili starši, učitelji in šole v veliki večini nezadovoljni in navodila ne bi bila zadostna, potem tudi testiranje, ki je steklo včeraj oziroma predvčerajšnjim, ne bi šlo tako, kot je šlo. Priča smo bili posplošenim, neargumentiranim trditvam. Ponavlja se nekaj mnenj. Zdaj pa, če mi dovolite, da naredim primerjavo. Če gledate, če naredite predstavo v gledališču, jo vidi tam 500 ljudi. Če to predstavo posnamete in naredite film, jo vidijo milijoni. Če vi poveste izjavo nekaj ravnateljev in jo potem neprestano ponavljate, naredite iz tega tako imenovani spin, potem se zdi, kot da je to na stotine ravnateljev, na stotine učiteljev. Na koncu izvemo samo za enega neuravnovešenega ravnatelja, ki pravi, da covida ni, na koncu izvemo za dve, eno ali dve učiteljici ali učitelja, ki širita po Facebooku čarovniške uroke in menita, da tudi covida ni in potem to posplošite s ponavljajočimi se trditvami na ne vem koliko stotin. Ni res!

In zdaj pripisovati vsem tem ljudem enako mnenje, je krivično. Ni res! Nekaj staršev, nekaj ravnateljev – mislim, da je celo o množini težko govoriti, mogoče kvečjemu o kakšni dvojini ta mnenja posplošite in rečete, da tu ni komunikacije. Ministrica je komunicirala z ravnatelji preko njihovih vodstev. Vedeti morate, da ne more komunicirati hkrati z 900 ravnatelji ali tisočimi, ampak komunicira z njihovimi predstavniki. Zato pa tudi so ta združenja ravnateljev, kakor tudi združenja staršev. Ministrica je zagovornica ženskih pravic in to pri njej še posebej cenim. Je liberalna, kar tudi cenim. Ampak vendar je to očitno trn v peti nekomu, tistemu, ki ljubi bolj enoumje: enoumje pa še nikoli ni pripeljalo do razvoja, kvečjemu do totalitarizma. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bilo med mnogimi ministri malo žensk, pa še te, proti dobi moških, malo časa. Znani psihiater pravi, da je moralni nadjaz lasten predvsem moškim, sočutje pa ženskam. Jaz mislim, da je, tudi to ne moremo ravno posploševati, res pa je, da je ministrica strpna, prijazna ženska, ki jo opozicija prav zaradi tega že drugič postavlja na tnalo in jo poskuša zlomiti. To je za moje pojme nespodobno. In to nespodobno namero je treba zavrniti. Mislim, da katerikoli minister ali pa ministrica v tej situaciji ne bi lahko delala. Težko delo, težke odločitve, tehtanje med zdravstveno stroko in pedagoško stroko ni enostavno. Jaz bi namesto vseh nas poslancev v imenu državljank in državljanov se rada zahvalila za vso to potrpežljivost in delo, ki jo je ministrica vložila skupaj s svojo ekipo, z državnimi sekretarji in vsemi direktorji, ki so na ministrstvu. In seveda glede na to, kar na koncu koncev imam tudi stikov z ravnatelji, lahko rečem, da so tudi zadovoljni s temi menjavami, ki ste jih vi jih vi omenjali kot problematične. Mislim, da oni lahko cenijo to, da so vsak dan dobrodošli na telefonu, da se oglašajo ljudje na njihove klice, da odgovarjajo na to. In to je tudi prav. Seveda Slovenska demokratska stranka ne bo podprla te interpelacije. In mnogo dobrega bi še imeli povedati o delu ministrstva, želimo samo, da bi šle zadeve tako naprej, da bi digitalizacija, ki se je zelo dobro začela, tudi nadaljevala na ta način in da bi pouk uspel ohraniti tiste dobre strani, ki so pa vendarle bile tudi pridobljene med časom pouka na daljavo. Torej Slovenska demokratska stranka nikakor ne podpira te interpelacije in bomo glasovali soglasno proti temu. Hvala.